kolege i koleginice, Predlogom zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda se uređuje način i postupak kako da rešimo probleme kada dođe do poremećaja na tržištu u poljoprivrednoj proizvodnji.Naravno, kada imamo pravila i zakon mnogo je lakše, jednostavnije i brže izaći u susret poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na tržištu poljoprivrede da se prevaziđu problemi koji mogu da nastanu u tom momentu.Mi smo do sada imali često problema kada se poremete cene poljoprivrednih proizvoda, a naročito u uslovima kada poljoprivredni proizvodi imaju cenu manju na tržištu od proizvodne cene. Na primer, dešavalo se to kod malinara, višnjara, onih koji se bave tovom, itd.Sa ovim zakonom dobijamo alat i mehanizam da ublažimo poremećaje na tržištu, recimo, kroz skladištenje robne rezerve. Robne rezerve mogu da funkcionišu u oba smera, u oba smera, i kada su male cene, a i kada imamo i velike cene itd. tako da robne rezerve, pored osnovne funkcije koje imaju, mogu da poprave i tržište kada imamo poremećaje na tržištu.Sa ovim zakonom dobija se sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji, predvidivost i održivost. Kada naši poljoprivredni proizvođači imaju realnu cenu poljoprivrednog proizvoda to je ono što oni uglavnom i traže i oni otprilike kažu ovako – dajte nam cenu, ne treba nam nikakva pomoć. Naravno da uvek treba pomoći i fabrika na otvorenom je najteža fabrika. time bi, kada dobijemo stabilnost, sigurnost, predvidivost, ostajalo više mladih ljudi u seoskom području, popravila se demografska slika, ostali bi mladi ljudi koji bi mogli da imaju potomstvo, imali bi više dece na selu, što nam je svima cilj.Ja dolazim iz opštine Koceljeva, koja se nalazi u središtu Podrinja i Kolubare i, otprilike, reprezentuje i jedan i drugi okrug, mada je tu osnovna proizvodnja voćarstvo. Sledeća grana je stočarstvo.Ratarstvo je dosta razvijeno, ali ono je uglavnom u funkciji stočarstva, a u okviru stočarstva je razvijeno mlekarstvo.U okviru voćarstva, pored šljive kao osnovne voćke koja je dominantna, u zadnje vreme krenulo se ozbiljno sa proizvodnjom organizovanom proizvodnjom jabuka, krušaka, a posebno borovnice. To je intenzivna proizvodnja sa punom primenom agro-tehničkih mera. Nadam se da je to trend i da ćemo u celoj Srbiji imati, naravno, u krajevima koji su pogodni za voćarstvo, da ćemo voćarstvo imati na visokom nivou.Voćarstvo kao grana, pogotovo ovo visoko voćarstvo, podložno je vremenskim uslovima ili ne uslovima. Najveću štetu voćarstvo može da donese nevreme, a u okviru nevremena je grad.Ovo što se radi u Srbiji i u pojedinim delovima Srbije, što je urađena Srbije, što je urađena automatska protivgradna zaštita, daje odlične rezultate. Naravno da ne postoji efikasna protivgradna zaštita koja zna da zaštiti poljoprivredne površine 100%, ali je ogroman procenat ili mnogo veći procenat nego što je do sada bio u zaštiti poljoprivrednih površina.U okviru toga zaštita poljoprivrednih površina, odnosno poljoprivrednih proizvoda sigurno da osiguranje poljoprivrednih proizvoda igra bitnu ulogu. Nadam se da će i tih osiguranja biti više, da će država naći načina da subvencioniše one krajeve koji su najviše ugroženi gradom

ministarstvo, uz poštovanje određenih procedura, angažuje i da subvencioniše osiguranje u poljoprivrednoj proizvodnji sa tim višim procentom subvencije.Vezano za poljoprivredu, u Koceljevi se svake godine zadnjeg vikenda u septembru, a to je petak i subota, održava Festival zimnice, koji je apsolutno vezan za poljoprivredu, pošto je to i poljoprivredni kraj. Tu je bila i jedna sjajna fabrika koja je imala sjajne proizvode zimnice, tako da je to i tradicija tog kraja i jedino prošle godine nismo imali organizovan Festival zimnice iz poznatih razloga. Ove godine ćemo imati Festival zimnice, pod uslovom da ovo stanje sa pandemijom, odnosno sa Kovidom-19 bude najmanje ovako ili nešto bolje.To je Festival koji ima svoju dušu. Osnovno je zimnica, ima dodatnih sadržaja i mislim da pruža jednu sliku dobre i korisne manifestacije vezane za poljoprivredu.Imali smo

i drugih koji su sa nivoa republičke vlasti doprinosili da ta zimnica uspe i da bude uspešna.Naravno, uspešna.Naravno, pozivam i kolege ovde i javnost da ove godine 24. i 25. septembra prisustvuju, da se lepo provedu i da za dva, tri sata spremi vrlo kvalitetnu zimnicu.Zahvaljujem. Hvala Uvaženi ministre sa saradnikom, kolege i koleginice narodni poslanici, Predlogom zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je pred nama, uređuju se zahtevi i mere uređenja poljoprivrednih proizvoda, trgovina sa drugim državama, kao i druga pitanja od značaja za uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda.Republika Srbija do sada nije imala ovakav zakon koji je neophodan da bi se uredilo tržište poljoprivrednih proizvoda, ali i da bi se propisi u Republici Srbiji uskladili sa propisima EU.Izgrađen EU.Izgrađen zakonodavni i institucionalni okvir neophodan je za implementaciju EU mehanizama koji se odnose na organizaciju zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda, kao i da bi poljoprivreda Republike Srbije nastavila svoj razvoj.Predlog

da je to dobar način da se izbegnu zloupotrebe i šteta za same proizvođače kako ne bi bili ostavljeni na milost i nemilost otkupljivača.Predlogom zakona se uređuje i položaj otkupljivača, pa će oni morati ubuduće da uplate depozit na ime osiguranja kako proizvođači ne bi ostali kratkih rukava u poslovanju sa nesavesnim otkupljivačima. Jednostavno, mora postojati garancija da će poljoprivredni proizvođači kada prodaju svoju robu istu i naplatiti.Dakle, važno je što će se ubuduće svi učesnici u lancu, od proizvođača do prerađivača, naći u jednom sistemu na zakonom regulisan način.Treba reći i to da su obaveze proizvođača za prilagođavanjem zahtevima potrošača u pogledu kvaliteta prehrambenih proizvoda sve veći, naročito sa pojavom novih veleprodajnih sistema, čiji zahtevi po pravilu prevazilaze postojeće standarde na domaćem tržištu.Stvaranjem uslova za ispunjenjem zahteva velikih prodajnih sistema umanjiće se rizik isključenja domaćih proizvođača iz ovog rastućeg segmenta tržišta.Razvojem i unapređenjem tržišnog lanca i prateće logističke podrške stvaraju uslovi za ravnopravni pristup tržištima za sve proizvođače, nezavisno od veličine i tipa poljoprivrednog gazdinstva. Olakšava se uvođenje i primena tržišnih standarda, oznaka kvaliteta, kreiranja inovativnih rešenja i proizvoda, kao i njihovo brendiranje i promocija.Ovaj zakon će imati direktan pozitivan uticaj na poljoprivredne proizvođače koji će se uključivanjem koji će se uključivanjem u proizvođačke organizacije samim tim bolje organizovati i popraviti svoju poziciju na tržištu, jer će imati koncentrisanu proizvodnju u okviru svoje proizvođačke organizacije, a time i bolju pregovaračku poziciju.Smatram da treba pohvaliti odlučnost Vlade Republike Srbije da na ovaj način osnaži male proizvođače dajući im mogućnost da se udružuju i budu spremni da izdrže utakmicu sa velikim proizvođačima. Predlogom zakona propisuje se i da se status proizvođača unapredi tako što bi država finansirala rad organizacija proizvođača tokom pet godina sa namerom da te organizacije prerastu u poslovna udruženja i povežu se sa otkupljivačima i prerađivačima.Poljoprivreda prerađivačima.Poljoprivreda je važna grana privrede. Razvoj poljoprivrede ne znači samo proizvodnju hrane, već i stvaranje baze za razvoj više grana industrije kao što su prehrambena, tekstilna, kožarska, hemijska itd. Ulaganje u poljoprivredu je ulaganje u opstanak sela i budućnost.U Republici Srbiji poljoprivreda je gotovo u svim lokalnim, regionalnim i nacionalnim strategijama prepoznata kao jedna od osnovnih strateških pravaca razvoja. Zato je važno da zakonski uredimo regulativu u oblasti poljoprivredne proizvodnje, ali i da finansijskom podrškom omogućimo uslove da mladi ljudi ostanu na selu kako bi se bavili poljoprivrednom proizvodnjom na svojim imanjima i tako doprineli razvoju i napretku. Kako je rekao veliki pesnik Ljubivoje Ršumović: „Dok je sela i seljana Srbija će biti jaka“.Želim da naglasim važnost izdvajanja za subvencije u poljoprivredi, iznos sredstava namenjen podsticajima u poljoprivredi iz godine u godinu se povećava. S tim u vezi ove godine biće još dva konkursa za poljoprivrednike. Jedan od njih u vrednosti od 60 miliona evra namenjen je za nabavku fizičke imovine gazdinstva, kao što su oprema, objekti, mehanizacija i sve ono što može da služi onima koji su mali da postanu srednje veličine a srednji da se osnaže i to je za svaku pohvalu.Međutim, pohvalu.Međutim, smatram da bi Ministarstvo moralo da dodatno subvencioniše poljoprivredne proizvođače u devastiranim krajevima poput opštine Prijepolje iz koje ja dolazim i još 42 na prostoru širom Srbije. Država pomaže ova područja, ali po mom mišljenju ne u dovoljnoj meri.Zakon

Hvala.Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnikom, s obzirom da je Srbija zemlja poljoprivrede ovaj zakon o kome danas diskutujemo, Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda je bio preko potreban kako bi država mogla da interveniše kad dođe do poremećaja izazvanih velikim rasponima u cenama, naročito kod međusobno zavisnih poljoprivrednih proizvoda, a do poremećaja je dolazilo i dolazi i danas. Taj poremećaj uglavnom znači da proizvodnja postaje neisplativa i nerentabilna.Naravno da očekujemo da se ovaj zakon, koji se prvi put pojavljuje u ovakvom obliku pred Narodnom skupštinom, i dalje nadograđuje kada se u njegovoj primeni uoče određeni nedostaci, što mislimo da je sasvim i normalno.Kada dođe do poremećaja na tržištu poljoprivrednih proizvoda, onda u nizu od poljoprivrednog proizvođača, otkupljivača, prerađivača i do krajnjeg kupca uglavnom stradaju oni na početku i na kraju ovog niza, dakle poljoprivredni proizvođači i krajnji kupci.Zamislimo jednog poljoprivrednog proizvođača koji se bavi određenom poljoprivrednom proizvodnjom, ulaže u nju i svoj trud i svoj rad i svoja sredstva i na kraju, kada bi trebalo da vidi plodove svoga rada, on vidi da je u gubitku. On onda sledeće godine ili nešto menja u toj proizvodnji ili na kraju odustaje. S obzirom da u poljoprivrednoj proizvodnji vladaju tzv. ciklusi koji traju i više godina, to znači da taj poljoprivredni proizvođač koji odustaje ne gubi samo tu godinu, nego gubi ceo taj jedan ciklus, dakle nekoliko godina.Ako pogledamo, na primer, zasad višnje, prvi rod višnja daje tek posle treće godine, a prvi pravi rezultati tog roda jesu u sedmoj i posle sedme godine. Znači, ako takav jedan proizvođač odustane od ovakve proizvodnje, on gubi ceo ciklus, ulaganje u taj zasad, a to je više od pet godina i tada ne gubi ne samo on nego svi oni u nizu koje sam malopre spomenuo.Kako ja dolazim iz Leskovca preneću vam neka iskustva iz mog kraja i okoline. Dakle, kao krajnji produkt jednog takvog stanja gde dolazi do poremećaja na poljoprivrednom tržištu jesu razne neprijatne scene koje smo mogli da vidimo, a to su kako proizvođači seku i uništavaju svoje zasade voća i povrća, uglavnom višanja i paradajza. Takođe smo mogli da vidimo i pune zasade neobranog voća, jer poljoprivrednim proizvođačima se uopšte ne isplati da te zasade beru zato što je cena branja sa cenom odvoza do otkupljivača skuplja nego sama cena proizvoda. Na kraju smo mogli da vidimo da se ono obrano voće i povrće isipa u rečna korita ili kontejnere kao vid protesta zbog niske cene.Napomenuo bih da je 2020. godine, tj. prošle godine, stotinak tona paradajza na taj način uništeno u Leskovcu i okolini. Nezadovoljni proizvođači su svoj proizvod javno uništavali. Dakle, jedan ovakav zakon treba da reši svojom intervencijom na tržištu ovakve i slične probleme, da to više niti gledamo, niti čujemo da se dešava po Srbiji.Još jedan problem koji se javlja kod poljoprivrednog proizvođača, a ovaj zakon to takođe treba da reguliše, jeste odnos između samog poljoprivrednog proizvođača i otkupljivača. Praksa nam je pokazala da se u mnogim slučajevima dešavalo da proizvođači daju svoju robu otkupljivačima i od tada su predati njima na milost i nemilost, što se tiče isplate. Ne bivaju isplaćeni mesecima, čak ni do sledeće berbe. Dakle, celu godinu oni ne vide ni dinara. Neki otkupljivači bivaju toliko drski da ne plaćaju i po više godina ono što su uzeli od proizvođača. Proizvođače nema kod da zaštiti u ovakvim slučajevima.Ovim zakonom se rešava i takav problem, jer će prvo otkupljivači morati da uplate depozit na ime osiguranja kako proizvođači ne bi ostali kratkih rukava u poslovanju sa nesavesnim otkupljivačima i, drugo, pre same isporuke poljoprivrednog proizvoda mora doći do potpisivanja i zaključivanja ugovora između samog poljoprivrednog proizvođača i otkupljivača, čime se dodatno osiguravaju sami proizvođači da će biti isplaćeni.Zbog ovih prednosti koje daje ovaj predlog zakona, poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona. Hvala.

poštovani predstavniče ministarstva, pa maločas je govorio kolega Matić i nas dvojica dolazimo iz zapadne Srbije i on je naveo jedan od primera koji potvrđuje da zapadna Srbija zapravo deo Srbije koji najviše zavisi i najviše živi od poljoprivrede, jer procentualno gledajući najveći deo je opredeljen ka poljoprivredi i ka selu.Ne treba vama da govorim. On je naveo samo jedan od primera, naravno, vezujući svoj kraj. Bio sam i posetio tu manifestaciju. Nadam se da ću imati ponovo prilike, ali nedaleko od vas je i Osečina koja ima čuveni Sajam šljiva, a nedaleko od vas je i moje Valjevo koje ima čuvenu Čvarkijadu ili Sajam čvaraka. Mi smo brendirali valjevske čvarke i to vam dovoljno govori u prilog konstataciji koliko ovaj kraj živi od poljoprivrede i koliko je poljoprivreda važna. To ne treba vama da govorim koji veoma uspešno vodite ovaj resor već drugi mandat za redom, koliko mene pamćenje služi.Sa druge strane, gospodine ministre, žao mi je što nema prenosa, ne znam da li je RTS uspeo da uspostavi prenos, nažalost nije, jer mislim da je ovo tema, gospodin Rističević je potpuno u pravu, u pravu, koja interesuje poljoprivredne proizvođače, ovo je tema koja interesuje zemljoradnike i ovo je nešto od čega oni žive, znate? Oni žive od fabrike pod vedrim nebom i oni žive od onoga o čemu mi danas govorimo, a govorimo o jednom veoma važnom zakonskom predlogu. I ja ne mogu

je nesporna podrška poslaničke grupe SPS ovom zakonu, ali na samom početku želim da napravim jednu digresiju.Vi, gospodine ministre, vrlo često putujete Srbijom, posećujete razna gazdinstva, uglavnom ste na terenu, koliko je primetno i vidljivo. Vama je potpuno jasno da bi neko ostao da živi na selu potrebno je obezbediti neke neophodne uslove. To su pre svega put, voda i struja, ali naravno i škola, jer škole nam nažalost nekako nestaju kada je reč o nekim manjim seoskim područjima, ali to nije tema za vas. To je tema za Ministarstvo prosvete.Sa druge strane, ono što je takođe važno jeste nedostatak mehanizacije, jer mehanizacija koju danas koriste poljoprivrednici je umnogome nažalost zastarela. Trenutno, koliko je meni poznato, je aktuelan jedan od IPARD-a i on se odnosi na sektor, vi me ispravite ako grešim, mleka, jaja, grožđa, voća, povrća, žitarica, industrijskog bilja, za izgradnju objekata. Reč je od 55 miliona evra i visina podsticaja je od 60% do 80% vrednosti.Mislim da ne bi bilo loše, čisto zarad javnosti, ma kada oni gledali ovaj prenos, mada ja ne mislim da je za njih prajm tajm u jedan ili dva ujutru, mislim da su to trebali da sagledaju danas i mislim da je Javni servis morao da ima sluha da omogući da to naši poljoprivrednici danas čuju, ali ma kada to bilo, mislim da je jako važno da objasnite našim poljoprivrednicima na koji način mogu doći do IPARD fondova i na koji način i da li će moći nekada u narednom vremenskom periodu, kada je reč o IPARD fondovima, da dođu i do mogućnosti da obnove svoju mehanizaciju.Dakle, Predlog zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda je još jedan, kao što sam rekao, važan propis kojim se reguliše važan sektor srpske ekonomije, a to je sektor poljoprivrede, koji je istovremeno jedan od razvojnih prioriteta Srbije, koja je tradicionalno vezana za proizvodnju hrane. Rekao sam vama ne treba da govorim o važnosti i značaju poljoprivrede, jer vi to jako dobro znate. Poljoprivreda je u najtežim trenucima prehranila ovu državu, prehranila ovaj narod, pa i u periodu korone, ako se vratimo unazad, od marta meseca prošle godine do danas mi smo mogli da se oslonimo samo na dva stabilna i sigurna resursa. Prvi je bio sopstveni, a to je upravo ono što proizvedemo, a drugi je bio odnos sa tradicionalno prijateljski orjentisanim državama.Dakle, o važnosti poljoprivrede u Narodnoj skupštini govorimo često i opravdano, upravo nastojeći da postavimo što kvalitetniji zakonski okvir, koji će afirmisati i poljoprivrednu proizvodnju, doprineti njenom razvoju i istovremeno multi-sektorski razvoj sela, koji se nažalost decenijama praznilo, bez obzira na sve resurse i potencijale. Jednostavno, nije bilo uslova za život, pogotovo ne za život mladih na seoskom području. Takav tok ova i prethodna Vlada Republike Srbije, zahvaljujući odgovornoj pre svega poljoprivrednoj politici, želi da prekine i rezultati rada Vlade i ministarstva od 2012. godine do danas već su vidljivi. Podsticaji koji se danas obezbeđuju u poljoprivredi motivaciono deluju na povećanje poljoprivredne proizvodnje i multi-sektorske mere ruralnog razvoja ponovo počinju da budu deo našeg sela, što je od izuzetne važnosti i značaja.Ovaj zakon je upravo rezultat potrebe da se i na zdravim osnovama uredi poljoprivredna proizvodnja u delu tržišne valorizacije u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Zakon uređuje tržište poljoprivrednih proizvoda, kao što ste rekli. Istovremeno unosi evropske tržišne standarde, što je deo i naše preuzete obaveze, usklađivanje i harmonizacija našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Zakon predstavlja stvaranje pravnog osnova koji omogućava da se raznim merama uredi tržište, ali i da se zaštiti naš domaći proizvođač i domaća proizvodnja, da se uvođenjem tržišnih standarda omogući učešće naše poljoprivrede na veoma probirljivom i zahtevnom evropskom i svetskom tržištu.Ima Srbija iskustva u tome. Tradicionalno smo izvoznici kukuruza, pa smo peti u svetu, ali izvozimo decenijama i našu veoma kvalitetnu malinu, jabuku, a sve više i gotove proizvode, kao što su vino, rakija i mnogi drugi. Srbija, dakle, postaje relevantan izvoznik poljoprivrednih proizvoda. Kao primer naveo bih izvoz srpskih proizvoda u EU koji je više nego utrostručen sa 3,2 milijarde u 2009. godini na 10,9 milijardi u 2019. godini. pojedinačno neke države članice, poput Italije, Nemačke, Rumunije su tradicionalno u samom vrhu naših najvažnijih trgovinskih partnera.Naša tradicionalna proizvodnja u velikoj meri je naša prednost, ali danas bismo bili još konkurentniji i produktivniji jer potencijala imamo. Moramo ne samo da se modernizujemo u poljoprivrednoj proizvodnji, već i da prihvatimo međunarodne standarde koji nam upravo omogućavaju da još budemo prisutniji na svetskom tržištu, što i jeste cilj.Ovaj cilj.Ovaj zakon stvara mehanizme za zaštitu našeg tržišta, što je veoma važno ako imamo u vidu sa koliko rizika posluje ovaj sektor.Naš poljoprivrednik kada zaseje neku poljoprivrednu kulturu ne može da predvidi ni koliko ni da li će ta kultura roditi. Koliko god zaštite i osiguraju domaćinstva i obezbede poljoprivrednik uvek radi sa ogromnim proizvodnim rizikom. Zato bih pohvalio jedno od zakonskih rešenja koje je, čini mi se, i suštinsko, a to je zaštita poljoprivredne proizvodnje od rizika na tržištu. To će se svakako ostvariti intervencijom države na tržištu kada su cene određenih poljoprivrednih proizvoda niže od referentnih i kada treba zaštiti našu proizvodnju, a zaštita domaće proizvodnje je naša obaveza. To je između ostalog i naš suštinski zadatak. Uostalom, ova i vlade od 2012. godine i dobrim i zakonskim okvirima i nizom stimulativnih i podsticajnih mera sigurno unapređuju poljoprivrednu proizvodnju koja može da postane još veći ekonomski učesnik u BDP Srbije, a to znači i veći učesnik i u spoljno-trgovinskom bilansu.Predlog ovog zakona upravo to i omogućava, da se država legitimno umeša na tržište i sistemski utiče na poziciju svakog učesnika u tom lancu, na proizvođače, na otkupljivače, trgovinu i naravno na kraju na potrošače.Zakon će doprineti ukrupnjivanju poljoprivredne proizvodnje, udruživanje i povezivanje proizvođača u zadruge i druge privredne oblike, što će sa jedne strane smanjiti troškove, a sa druge strane poboljšati kvalitet kao neophodan uslov bolje tržišne valorizacije.Slažem se u potpunosti sa vama i nažalost naš pravni sistem, pravni sistem Srbije, ono o čemu ste govorili u uvodnom izlaganju, nije prepoznao ovaj alat kao jedan dobar mehanizam za odbranu naše poljoprivredne proizvodnje u prethodnom vremenskom periodu. Poljoprivredne proizvode same po sebi tu ste u potpunosti u pravu treba posmatrati zbog njihove postojanosti i ne možemo ih posmatrati kao sve ostale sve ostale i ovaj zakonski predlog daje mogućnost za reakciju kada dođe do poremećaja na tržištu, set mera kako da reagujemo, da se da se zaštiti poljoprivredna proizvodnja. Poljoprivredna proizvodnja, kao što ste rekli, predstavlja veliko učešće u samom budžetu Republike Srbije i naveli ste podatak – šest hiljada registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, to sasvim dovoljno govori u prilog ovoj konstataciji.Stanje u poljoprivredi – rekao sam već, visok rast, veoma visok rast od 2019. i 2020. godine – 5% rast u poljoprivredi u poljoprivredi i tri godine za redom rast u poljoprivredi.Pre 10 do 15 godina to je bilo apsolutno nemoguće u poljoprivrednoj proizvodnji. Novi izazovi tržišta do sada su postojali. Kao što ste rekli, robne rezerve, ali se slažem u potpunosti sa vama da robne rezerve treba da služe u druge svrhe, a ovaj zakonski predlog treba da posluži cilju koji se želi postići usvajanjem ovog zakonskog predloga.Kada se desi manja cena zakon izlazi u susret. Primenjivale su ga zemlje u procesu tranzicije i nismo mi prvi koji primenjuju ovaj zakonski predlog. Čini mi 450 miliona evra da imamo u ovom trenutku štete od SSP koji je potpisan. Da imamo sada 450 miliona evra, a da bi inače imali, koliko sam vas shvatio, dve milijarde evra.Kada je potpisan SSP, najgore u poljoprivredi je bilo to što je carinska zaštita bila i to ste u pravu, 32% u tom trenutku, a 2012. godine carinska zaštita je bila nula, dakle, zaštiti tržište od ekstremnih situacija i pada cena.Javna intervencija, kao alat koji stoji na raspolaganju Ministarstvu poljoprivrede, to je zakonski predlog, podrška privatnom skladištenju, direktno finansijsko davanje kada je kriza na tržištu i u potpunosti podržavam ono o čemu ste takođe, govorili u uvodnom izlaganju, a to je školsko mleko i školsko voće iz Srbije đacima u svim osnovnim školama na teritoriji Republike Srbije.Voditi Srbije.Voditi računa o poljoprivrednim proizvođačima, osnovni cilj i suština u okviru Ministarstva postojaće poseban sektor koji će u Srbiji da se bavi i da rešava, odnosno poseban sektor koji će definisati da li je nešto u privatnom ili u državnom vlasništvu, zatim proizvođačke organizacije za razvoj pojedinih sektora voćarstva, povrtarstva, informacioni sistemi tržišta poljoprivrede, količina i kvaliteta robe.Trebaće i veoma je važno da ovaj zakonski predlog će trajati sve do trenutka našeg ulaska u Evropsku uniju. želim da Srbija što pre uđe u Evropsku uniju i Srbija pokazuje odlučnost i opredeljenost na putu evropskih integracija, ali nisam optimista da će to biti vrlo brzo i da će to biti u dogledno vreme i to je još jedan od razloga više zašto je Srbiji neophodan jedan ovakav zakonski propis i zakonski akt.Još jednom, poslaničke grupa SPS u danu za glasanje podržaće ovaj zakonski predlog. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Milićeviću.Reč ima Đorđe Dabić. **Đorđe Dabić** Zahvaljujem predsedavajući.Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi ministre Nedimoviću sa saradnikom, pred nama je važan Predlog zakona. Kao što ste naveli ovo je krovni zakon za poljoprivredu Srbije koji će omogućiti sve one potrebne alate samom Ministarstvu u onim situacijama kada dođe do ekstremnih promena na tržištu, gde će Ministarstvo imati mnogo bolji mehanizam da utiče na tržište i da zaštiti naše poljoprivredne proizvođače.Do sada je cela ova materija trgovine poljoprivrednim proizvodima bila skoncentrisana u jednom aktu, u Zakonu o trgovini, a kao što ste naveli poljoprivreda ima mnogo veći značaj od običnih materija kojima se trguje na tržištu, tako da je neophodno usvojiti jedan ovakav zakon kako bi država u svakom trenutku mogla da kroz određene intervencije pomogne ljudima koji se bave poljoprivredom i to je svakako važna vest za sve poljoprivrednike danas u Srbiji tek ćemo kroz tih 50 propratnih podzakonskih akata definisati sve ono što je neophodno.Dakle, veliki posao je i pred Vladom i pred Ministarstvom i pred Narodnom skupštinom. Imaćemo i te kako dosta posla da se cela ova oblast uredi na način na koji je neophodno. Ne radimo mi to samo zbog pristupa Srbije Evropskoj uniji, zbog procesa pridruživanje, nama je to bitno zbog naših poljoprivrednih proizvođača, zato što kada imamo situacije gde dolazi do ekstremnih turbulencija na tržištu i te kako je neophodno da država ima pravi odgovor, a za sada imamo situaciju da kroz ova dva trenutna zakona, gde funkcioniše Ministarstvo poljoprivrede, dakle Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, mnoge odredbe, kao što znamo se ne tiču tržišta i nisu usklađene sa evropskim što je opet ograničavalo samo Ministarstvo poljoprivrede da reaguje brzo i efikasno u situacijama kada je to neophodno.Mi znamo da se dešavaju krupne promene na tržištu poljoprivrednih proizvoda, pre svega zbog raznih vremenskih nepogoda. Imali smo primer, kao što ste naveli 2017. godine i sa cenom maline, velikih problema imali smo i kada je bila ta velika suša. To je uticalo na mnoge oblasti u samoj poljoprivredi. Mi tada nismo imali dobar jedan mehanizam zakonski kako bi država mogla da kroz te alate koje ćemo ovim zakonom usvojiti utiče i interveniše na samom tržištu.I kao što smo čuli preko robnih rezervi se donekle može napraviti neka intervencija države, ali to same robne rezerve nisu jedan moderan koncept. Zastareo je to koncept, socijalističkog vremena, gde ne može država da se osloni na same robne rezerve, obzirom da one se tiču nekih drugih situacija.Videli smo prošle godine, doduše bilo je jako korisno što smo imali tu instituciju, koja je omogućila da mi imamo ovde u Srbiji brašno, i ulje i sve osnovne životne namirnice, kada je u martu i aprilu nestalo svega sa rafova širom regiona. Mi smo u Srbiji imali dovoljno sredstava, imali smo dovoljno namirnica za naše građane, zato što smo imali tu instituciju robnih rezervi. Opet, sa druge strane kažem, ovde u ovoj situaciji je potrebno da država na jedan drugačiji način reguliše tržište i zato je i te kako dobro što se ide u usvajanje jednog ovakvog zakona.Da bi mi to uprostili običnom narodu, situacija kada dođe do toga da imate neke ekstremne situacije na tržištu, kada dođete do devalvacije recimo cene maline, država će da finansira skladištenje maline, država će da finansira troškove samog skladištenja za naše poljoprivrednike koji će kasnije, kada cena skoči, u onim nekim zimskim mesecima, moći da prodaju zamrznuti proizvod po mnogo većoj ceni.Dakle, mi ovde usvajamo jedno rešenje koje će direktno da se odrazi na to da građani, odnosno naši ljudi koji se bave poljoprivredom imaju koristi od toga što država može sa ovim alatima da pomogne i da im u tim nekim trenucima kada se desi da padne proizvodna cena ispod one, kako se kaže, minimalne u maloprodaji, gde može država da da novac.Drago mi je da ste se po pitanju koje brine naše poljoprivrednike, osvrnuli kada je reč o samoj ceni mleka. Vi ste dali odgovore koji će ljudima značiti i ovaj zakon će upravo i njima i te kako ići na ruku zato što će država imati druge mehanizme kako ćemo moći da im pomognemo u situacijama kada zaista dođe do te… Prosto, znamo i sami da 30 dinara po litru nije adekvatna cena za mleko, ali imamo određenih poteškoća s obzirom da tržište diktira sve te relacije.Mi tu kao ministarstvo, odnosno vi kao ministarstvo ne možete da baš utičete na sam rast cene kada je to, kažem još jednom, uslovljeno svim onim sporazumima koje su i bivše vlasti potpisale, gde mi ne možemo i te kako reagujemo na neki način na koji se to najčešće očekuje.Mi svi narodni poslanici koji dolazimo iz opština koje imaju veliki broj seoskih mesnih zajednica znamo da najčešća najčešća zamerka negde ministarstvu i uopšte državi jeste po pitanju te cene mleka. Svi se raspituju kada će cena mleka da poraste. Mi kažemo da se ovim zakonom i te kako obaziremo i dobro je da ste se i vi dotakli te teme da građani čuju šta to sve država može da učini za poljoprivrednike i za naše stočare.Tako se čuva srpski seljak, dakle, konkretnim merama. Kao što znamo, u prethodnom periodu radilo se i na standardizaciji, ovim zakonom se još više utiče na to da se standardizuje srpski proizvod, da nam se ne dešavaju one situacije kao kada su nam pre nekoliko godina vraćali naše jabuke, maline iz Rusije, kada smo imali određenih poteškoća. Dakle, mi sada pravimo ovim zakonom jedan okvir koji će standardizovati naše proizvode, dobro je to što ćemo da brendiramo naše proizvode i da, kao što ste naveli, u školama, državnim ustanovama naša deca imaju pristup isključivo srpskim proizvodima, odnosno proizvodima koji su napravljeni u Srbiji.To je ekonomski patriotizam i na taj način se neguje svoja država. Nije patriotizam busanje u prsa i što kaže, kako smo ranije imali priliku da vidimo od ovih bivših koji su sve vreme držali ruku u džepu građana Srbije, a istovremeno su se busali u prsa i govorili da su velike patriote.Ovakvim zakonom i propratnim aktima koji će uslediti sigurno se brani i poljoprivrednik i generalno se utiče na to da srpska ekonomija ide napred.Država je mnogo uradila u prethodnom periodu kada je reč o poljoprivredi, to znamo da i te kako smo od 2017. godine, kada je usvojen onaj program za mlade poljoprivrednike, imali dosta prijavljenih. Te prve godine znamo i sami da je bilo svega nekoliko stotina prijavljenih mladih poljoprivrednika za te pakete pomoći subvencija, a prošle godine smo imali preko 2.000 mladih koji su se prijavili za državnu pomoć. To je dovoljan pokazatelj da ipak kada država ima novca, kada daje na raspolaganje mladim poljoprivrednicima i generalno poljoprivrednicima uopšte, oni odgovaraju, uzimaju te subvencije i to unapređuje apsolutno ambijent u celoj državi.Naravno da treba pomenuti da država danas daje, znamo i sami da je onaj grant koji ste, skoro smo ovde o tome govorili, da danas kada nabavljate novu mehanizaciju sa 2.000 evra učešća, vi dobijate novi traktor koji vredi 20.000 evra i tih 8.000 evra otplaćujete po najnižoj kamatnoj stopi, a 10.000 vam je čist poklon države.To nikada ranije nije bio slučaj i to možemo danas da govorimo da jeste uspeh ove Vlade, Ministarstva poljoprivrede zato što imate mogućnost da kupite novu mehanizaciju po pristupačnim cenama. Dakle, niko ne može da bude oštećen i na taj način država pokazuje da se zaista stara o srpskom seljaku i to je ono što je svakako briga naše Vlade od kada je SNS preuzela vlast. Mi brinemo o ljudima u Srbiji i želimo da oni ostanu ovde i želimo da naš poljoprivrednik bude stabilan, da ne mora da traži sreću pod tuđim nebom ili da ide negde u veće gradove.Znamo kako su oni bivši se bavili srpskim seljakom. Sećamo se dobro, naveli ste i sami kako su 2009. godine, kada su potpisali SPP, najgore ispregovarali upravo po pitanju same poljoprivrede.Sve drugo je, hajde da kažemo, moglo da se protumači da smo morali da potpišemo zbog pristupa pristupa EU, ali upravo to što smo oborili naše carinske stope od 30% kojima smo čuvali naše selo i našeg seljaka mi smo jednostavno dozvolili da nas preplave ovde proizvodi, što kažete, iz Mađarske, iz Hrvatske, iz svih okolnih zemalja koji su uspeli da se ovde pozicioniraju i da taj uvodnički lobi koji je ispregovarao, koji je isposlovao sve te zakone štetne koje smo mi tada doneli, prosto je dovelo do toga da je i te kako je nanet veliki udarac srpskom poljoprivredniku.Svi drugi koji su se priključivali

tada kako izgleda jedan nemar prema uopšte ekonomiji svoje države.Čega god su se dohvatili, ne samo poljoprivrede, čega god su se dohvatili oni su uništili. Mi danas po budžetima možemo da vidimo kako je izgledao budžet, recimo, za poljoprivredu 2012.

pogledate vojsku, tu je još gora situacija, imali ste 20 puta manji budžet. Kada pogledate zdravstvo, imali ste 18 puta manji budžet nego što je danas. To su egzaktni pokazatelji koji govore o tome da je taj bivši režim, o kojem mi ovde uporno i želimo da ponavljamo građanima Srbije, neće niko da nam to pravo zabrani zato što želimo da pokažemo odakle dolazi opasnost.Isti ti ljudi koji su tada arčili Srbiju danas pretenduju da se vrate na vlast. one scene od pre neki dan, kada je onaj Vuk Pozderac Jeremić zajedno sa svojim onim pijanim budalama pokušao da napadne predsedništvo Srbije, kada su na onakav jedan bestijalan način ugrozili ne samo predsednika države, nisu ga oni ugrozili doduše, ono je bio zaista jedan smešan pokušaj, već su ugrozili instituciju, instituciju, da šaljemo jednu lošu sliku u svet.Dakle, umesto da pregovaraju ovde da uđu u parlament, da se kandidujemo na izborima, kandiduju neku politiku, kakva god da je, da dođu tu u klupe, da se pogledamo u oči, da razgovaramo o nekim argumentima, oni idu na onakav jedan, kako da kažem, idiotski način, prosto pokušavaju da skrenu pažnju na sebe. Njih pet na jednog predsednika, apsolutno je bilo smešno gledati ono, zaista, kako ih je najuri. Brže bolje su izašli, brže nego što su sva ta njihova neka hrabrost deluje ljudima smešno i mi prosto ne znamo kako drugačije da se ophodimo danas prema ljudima koji pretenduju da dođu na vlast. Kažemo, imate situaciju da, s jedne strane,

vlast.Onda vi vidite da zaista s druge strane političkog spektra mi nemamo ozbiljnu konkurenciju, nemamo ljude koji mogu da nešto ponude. To se sve dešava u uslovima kada se Srbija danas bori za svoju Kosovo i Metohiju, kada se borimo za našu Republiku Srpsku. To se dešava u situaciji kada imate najveće pritiske na našu državu.Umesto da se saberemo, da se u parlamentu pogledamo u oči, da prosto na normalan način oni kandiduju svoju politiku, mi svoju, a građani da ocene koja je bolja, mi ovde imamo situacije da oni prave, pokušavaju da izazovu incidente, da na nasilan način dođu na vlast i to i ne kriju.

politički amater u pokušaju. Sve ono što danas vidimo s te strane, s tog spektra deluje onako groteskno smešno i sigurno da SNS danas upravo zbog takvih njihovih propusta i grešaka i mogućnosti da kandiduju neku normalnu politiku ima preko 60%.Imaćemo i sve više obzirom da građani Srbije nisu nisu zaboravni, znaju dobro kako se živelo pre 2012. godine, a znaju kako se živi danas. Vidimo po ovim rezultatima, juče je predsednik izneo podatak, Srbija je u drugom kvartalu imala13,5 % rast BDP-a. Pa, ljudi, to nije moglo da padne s neba. To je upravo proizvod jedne ozbiljne, odgovorne vlasti, jednog velikog rada i samog predsednika Vučića i Vlade Republike Srbije. Dakle, 13,5% je najveći rast BDP-a u drugom kvartalu u Evropi. Ako se ovako nastavi, moći ćemo i dalje da ulažemo i da podižemo plate i penzije, da ulažemo u našu vojsku. To je sve ono što mi danas kandidujemo građanima Srbije, jednu normalnu politiku, jednu politiku kojom kandidujemo razvoj, brigu o nacionalnim interesima.Videli smo kako se brani i kako smo imali onu vežbu pre neki dan koja je pokazala svu snagu naše vojske koja je bila devastirana. Mi ne bi bili u stanju da onakvu vežbu prosto napravimo, ni deseti deo dok su bili na vlasti Boris Tadić i Vuk Jeremić, nismo imali ni jedan tenk, nismo imali ni jedan avion. Imali smo apsolutno devastiranu i privredu i ekonomiju i vojsku. Prosto, bilo je zaista ponosno gledati vežbu na Pešteru, munjeviti udar. Trideset godina zadnjih nismo imali onakvu jednu jednu dobro odrađenu vežbu na našim prostorima, gde smo svima pokazali da danas Srbija apsolutno nije ono što je bila pre 2012. godine. Danas Srbijom i te kako mora drugačije da se razgovara.Uspećemo da branimo ne samo interese našeg naroda ovde, nego interese našeg naroda gde god da živi, jer danas Srbija ima mogućnosti, danas Srbija želi da prosto bude faktor mira i stabilnosti. Ali, upravo imate situaciju da vas sa raznih adresa optužuju da smo faktor nestabilnosti danas kad smo jaki, danas kada imamo i stabilne finansije i stabilnu vojsku, kada imamo i dovoljno vakcina za sebe i za sve ostale oko nas, kada imamo mogućnost da ulažemo i u našu vojsku i u naše zdravstvo, da podižemo standard građana Srbije. Zato smo faktor nestabilnosti, kako kažu mnogi u regionu. Dok smo bili na kolenima, dok smo bili onako poniženi, dok nismo imali ni jedan avion, dok nismo imali ni jedan tenk, dok smo bili apsolutno u „lok daunu“, tada smo bili faktor stabilnosti, tada su naš tapšali po ramenu i govorili da Srbija tako treba da se razvija.E, pa, mi ne bolujemo ni za kakvim tapšanjem po ramenu, interes nam je da naši građani žive bolje, da naš narod živi bolje generalno i da pomažemo ne samo Srbima ovde, nego i Srbima širom Balkana gde god da žive, zato što je to naša ustavna obaveza.Još jednom kažem, građani Srbije ne daju džabe ovoliko rekordnu podršku Aleksandru Vučiću i SNS. Upravo je to najbolji odgovor svima onima koji bi na neki, kako vidimo, ulični način pokušali da dođu do vlasti. To im građani Srbije nikada neće dozvoliti.Još jednom, mi ćemo glasati u danu za glasanje za predloženi zakon. Hvala. Zahvaljujem i gospodinu Dabiću.Reč ima narodni poslanik Radovan Arežina.Preostalo vreme poslaničke grupe je tri minuta. Hvala, poštovani predsedavajući.Uvaženi potpredsedniče Vlade Republike Srbije, ministre poljoprivrede Nedimoviću, koleginice narodne poslanice, kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, moje uvažene kolege profesor Rakonjac i gospodin Đorđe Milićević, šef poslaničke grupe su iskoristili najveći deo vremena u onom najpozitivnijem smislu, a ja ću pokušati da ono što sam pripremio svedem u ovih dva minuta, najbitnije.Mislim da sam pažljivo saslušao izlaganje ministra Nedimovića sa početka i saglasan sam da poljoprivreda jeste bastion nacionalne sigurnosti. Na nama je da iznalazimo način afirmacije našeg poljoprivrednika, našeg seljaka. Donošenje ovog zakona će u velikoj meri zaštiti domaću proizvodnju, što je intencija i cilj, jer se ustanovljava mehanizam državne intervencije kada zbog nepredviđenih tržišnih kretanja cene poljoprivrednih proizvoda padnu ispod referentnih, odnosno prosečnih cena.

bih u par detalja rekao još par situacija, ministre Nedimoviću, a to je da Ministarstvo kroz podzakonska akta obavezno u svom narednom radu, daleko od toga da to nije praktikovalo u vremenu koje je za nama, što se vidi po rezultatima, ali poseban osvrt treba da bude na ruralna granična područja. Mislim da tu trebamo još da damo više od sebe, a to se odnosi, to što Ministarstvo izdvaja, na sređivanje atarskih i nekategorisanih puteva.

šumsko lekovito bilje, vrganji. Mi nemamo dole ni hladnjaču. Znači, treba pogledati i mapirati određene potrebe i videti ono šta nema. Znači, u nekim drugim krajevima to imamo, nemamo, ne zato što mi nismo spremni i ne možemo da učinimo, ali prosto tako se desilo, jer veliki deo stanovništva Timočke Krajine, vi dobro znate, da je danas deo naše uspešne i priznate dijaspore u Evropi.Dalje, poraditi na skladišnim prostorima. Bili ste gosti i veoma pozitivne utiske ste ostavili u Donjem Ključu, Rtkovu itd, ali treba poraditi na skladišnim prostorima. Molim vas, pogledajte tu, pomognite. Veoma su ljudi zadovoljni, imamo dole dobrih domaćina, dobrih proizvođača i to treba sigurno iskoristiti.Ono što je najvažnije za Ministarstvo i na šta isto treba da obrati pažnju, daleko od toga da to ne čini, ali na brendiranju proizvoda, pošto su kolege maločas govorile iz svih ovih naših krajeva koje smo pominjali. Mislim da je to najpozitivnije.Najpozitivnije je da miročki sir, miročki med, da taj brend bude šire prepoznat uz saradnju sa Ministarstvom. Ono što je najbitnije, najbitnije, mi smo nekada na početku „Dnevnika“ u onoj Titovoj Jugoslaviji, počinjao se „Dnevnik“ sa nekim malim stvarima, malim ljudima poljoprivrednicima koji su nešto radili. Ja vas molim da u narednom periodu afirmaciju TV emisija o poljoprivredi, prirodi i gospodinu seljaku poljoprivredniku podstaknemo još više nego što su to danas. Hvala vam puno.

građani Republike Srbije, pa upravo zahvaljujući ozbiljnoj politici i ozbiljnosti kojom se pristupilo kada je u pitanju poljoprivreda, danas mi imamo rezultate da tri godine zaredom imate porast u poljoprivrednoj proizvodnji, da smo u periodu između 2019. i 2020. godine ostvarili 5% rasta poljoprivrede, kada je u pitanju njen doprinos. Ono što je jako važno, kao što vidimo, raste sam naš bruto domaći proizvod, iako statistika kaže da će se vremenom, kako se naša ekonomija razvija, sam udeo poljoprivredne proizvodnje naravno padati, ne znači da zapravo poljoprivreda ne daje značajan doprinos kada je u pitanju razvoj ekonomije i same Republike Srbije.Ono što jako važno da kažemo, da upravo zato što ova vlast i uvaženi ministar razgovaraju sa ljudima i zato što je gospodin ministar stalno na terenu, detektovani su ili da kažem utvrđeno je koji su to problemi kada je u pitanju dalji razvoj poljoprivredne proizvodnje u Srbiji i upravo je jedan od rezultata razvoja poljoprivrede i ovaj zakon koji se danas nalazi pred nama i o kome diskutujemo.Ovim zakonom mi ćemo urediti konačno kada je u pitanju tržište poljoprivrednih proizvoda i omogućiti da zaista postoji fer utakmica kada su u pitanju i mali i veliki proizvođači, da za razliku od perioda žute tajkunske vlasti, gde ste vi imali intervencije, koje su naravno vršene samo za potrebe pojedinaca i određenog broja tajkuna, kako bi oni mogli da ostvare profit iz poljoprivredne proizvodnje, dok za običnog građanina i poljoprivrednika sa sela koji se mučki bori i radi tokom cele godine ne ostane ništa.Zahvaljujući merama o kojima je govorio ministar, ali i moje kolege, koje se odnose na mere vezane za podršku poboljšanja prehrambenih navika dece i omladine, podrška privatnom skladištenju, kao što je u pitanju i javna intervencija na tržištu, omogućiće zapravo da poljoprivreda bude zaista profitabilna grada privrede, da ljudi koji ulažu u poljoprivrednu proizvodnju, kao što je kolega Milićević rekao, poljoprivreda je zapravo jedna fabrika na otvorenom, gde imate veliki broj rizika sa kojima se susrećete, da na taj način umanjimo razmišljanje poljoprivrednika kada su u pitanju ti rizici. Naravno, deo rizika se odnosi na vremenske uslove, ali ono što je jako veliki rizik na koji utiče, to su ti cenovni rizici i da na ovaj način zapravo ne razmišljaju samo o finansijskom delu proizvodnje, već da se koncentrišu na onaj drugi deo koji je jako bitan za plasman proizvoda, a to je podizanje kvaliteta, poštovanje standarda koji se nalaze i da na taj način se i oni kao proizvođači što bolje pozicioniraju, kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.Ono što je jako bitno da kažemo, kao što je i uvaženi kolega Dabić rekao, za razliku od perioda tajkunske žute vlasti, mi danas imamo 15 puta veći budžet vezano za poljoprivredu kojim se subvencioniše i nabavka mehanizacije i svega onoga što je potrebno da bi se ta proizvodnja dalje razvila.Ono što je jako bitno da kažem, da politika koju ova Vlada sprovodi i koja se odnosi na program „Srbija 20-25“, predviđen je zaista veliki iznos sredstava koji treba da pomogne dalji razvoj poljoprivrede u Srbiji, među kojima je 86 miliona evra za navodnjavanje, 70 miliona evra za komasaciju i 50 miliona evra za nabavku traktora. Tako da, za razliku od žutih tajkuna, kojima je očigledno država dobra kada oni treba preko subvencija da dobiju podršku države, kao što je to uradio obor knez Mika Aleksić iz Trstenika koji je preko subvencija sebi nabavio traktor „foton“, a onda se pojavio pred građanima simbolično sa traktorom IMT, pa me baš ovako interesuje kako je uspeo „foton“ da pretvori u IMT, i ne priča o tome koliko zapravo te subvencije koje je dobio od države pomažu njegovom poljoprivrednom gazdinstvu da on napreduje, ali zato se nalazi za važnu ličnost da kritikuje sve ono što se ovde radi, pa da izađe pred predsednika Vučića i da preti i da podrži svog gazdu Jeremića, čuvenog pivopiju, da izvrše revanšizam nad predsednikom Vučićem, što naravno nisu niti mogli, niti smeju da urade.Ono što je važno da napomenemo je da je uloženo i dosta napora kada je u pitanju i ublažavanje ovih drugih rizika o kojima pričam, to su ti vremenski, zato što se ulaže u razvoj radarskih centara i posebno kada govorimo o odbrani od grada, to su ti automatizovani protivgradni centri. Sa ponosom mogu da kažem da sam zaista ponosan što deo te opreme dolazi iz „Trajala“, korporacije u Kruševcu, koja je proslavila 132 godine svog poslovanja.Za poslovanja.Za razliku od perioda Đilasa, koji je uspeo da uništi IMT i PKB i sve što se odnosilo na poljoprivredu, a što njemu nije omogućilo da puni svoje džepove i da novac može da prebaci na tajne računa na Mauricijusu, u Honk Kongu, Švajcarskoj, a videćemo i na kojim još destinacijama, za razliku od njih, ova vlast i predsednik Aleksandar Vučić vode politiku koja na poljoprivredu gleda zaista kao na razvojnu šansu i trudimo se da maksimalno iskoristimo sve potencijale koje imamo kao država, sa našim geografskim područjem, klimatskim preduslovima, da se ti potencijali iskoriste, da poljoprivredne proizvode uspemo da izvezemo u inostranstvo i da podignemo što veći kvalitet.Ona država koja obezbedi svojim građanima da ne razmišljaju o osnovnim potrebama, a jedna od osnovnih potreba je svakako hrana, je država koja može da razmišlja o daljem razvoju i industrijalizaciji, pa i o segmentu digitalizacije, u čemu smo zaista uspešni. Ono što je jako bitno da istaknem, da ovim zakonom imamo i dalji napredak kada je u pitanju digitalizacija unutar poljoprivrede, jer ćemo kreirati i posebne evidencije, evidencije, kako se popularno kaže, nakupaca, odnosno ljudi će morati sada da se registruju kako bi mogli da oni otkupljuju poljoprivredne proizvode i dalje da ih distribuiraju.Ovo je zapravo jedan pravi adekvatan primer zakona koji će omogućiti i posebno mladim ljudima, kojih je inače sve više koji se interesuju za poljoprivrednu proizvodnju, a to slobodno mogu da kažem iz prve ruke, jer sam asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu, gde mladi ljudi sa kojima realizujem vežbe iz ekonomskih predmeta sami razgovaraju sa mnom i upravo ovo o čemu danas diskutujemo su rešenja tih problema na koje su oni ukazivali meni na časovima, jer veliki broj njih već i radi na gazdinstvima svojih roditelja i imaju ozbiljne ambicije da dalje ulažu i razvijaju ta gazdinstva. Zaista, ovo je jedan pravi primer kako, kao što sam rekao na početku, se ozbiljno radi i kako se taj proces realizuje na ispravan način, ne iz fotelja, već direktno sa terena, kroz komunikaciju sa ljudima, za čije interese se i ovi zakoni svakako donose.Opet kažem, zaista mi je drago da sve veći broj mladih ljudi u poljoprivredi vidi šansu, ne samo kao nekom dopunskom delatnošću kojom bi se bavili, što je bio period žutih tajkuna, kada su se ljudi bavili poljoprivredom kako bi mogli svoje porodice da prehrane, već kao ozbiljnu šansu za razvoj svog biznisa. Ovakvi zakoni i druge mere koje država sprovodi zaista će omogućiti da se poljoprivreda još više razvije. Ta podrška koja se daje kada je u pitanju brendiranje naših proizvoda samo može dalje da doprinese i razvoju poljoprivrede i podizanju kvaliteta naših proizvoda i naravno daljoj motivaciji mladih ljudi da ostanu na selu, da ostanu ovde u Srbiji i da se bave da se bave poljoprivredom.U danu za glasanje, kao i moje kolege iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ sa zadovoljstvom ću podržati ovaj predlog zakona, kao i sve druge zakone koji su za dobrobit i u interesu srpskog seljaka i poljoprivrednika. Hvala. Hvala i gospodinu Tomiću.Reč ima Ivana Popović. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnikom, drage kolege narodni poslanici, poljoprivreda je, složićete se, jedna vrlo važna grana privrede naše zemlje. U prilog tome svakako na prvom mestu govori činjenica da imamo čak varam, poljoprivrede u bruto domaćem proizvodu i od ukupne proizvodnje u našoj zemlji agroindustrija odnosi čak 25%. Tako visok udeo poljoprivrede u tim makroekonomskim agregatima Republike Srbije svakako na prvom mestu možemo da zahvalimo tom prirodnom bogatstvu, tim prirodnim resursima koje naša zemlja ali i činjenici da se mi negde tradicionalno naslanjamo na tu našu ruralnu sredinu, bar kada su to voće, povrće, meso, mlečni proizvodi i prerađevine u pitanju.Imamo iza nas jedan težak period, period koji je obeležen pandemijom virusa Kovid-19, ali poljoprivreda je i u tom periodu dala jednu jaku partiju.Mi smo tokom cele pandemije imali apsolutno sve neophodne namirnice za našu zemlju, imali smo dovoljno zaliha hrane, imali smo, Bogu hvala i izuzetno dobar rod prošle godine, pa smo iz tog razloga mogli u prošloj godini da se pohvalimo istorijski visokim stepenom, odnosno nivoom izvoza u našoj zemlji u visini od 4,2 milijarde, što je negde za 50% više nego što do pre samo nekoliko godina imali.Naša država vodi odgovornu politiku, brine zaista o svakom svom građaninu i iz tog razloga se u toj našoj političkoj strategiji, u političkim planovima našla i jedna izuzetno važna tema, a to je tema kvalitetnije, zdravije, nutritivno hranljivije ishrane naše dece u predškolskim i školskim ustanovama.Nedavno sam imala priliku u Tršiću da razgovaram sa ambasadorima nordijskih zemalja upravo o ovoj važnoj temi da razmenimo iskustva kako njihove zemlje se nose sa ovim pitanjem, kako i na koji način se oni politički usmeravaju kada je u pitanju zdrava ishrana naše dece.Ono dece.Ono što mi je isto izuzetno drago bilo da čujem jeste da je npr. u Švedskoj svaka druga malina koju konzumiraju došla iz Srbije. To je dobra stvar, to je dobra vest za naše uzgajivače malinare i uopšte uzgajivače svih bobičavih voćkica u našoj zemlji, ali ta odgovorna politika i strategija koju mi sprovodimo ne sme da se odnosi isključivo na prodaju sirovine. Mi smo iz tog razloga strateški u prethodnom periodu vodili računa i tražili najbolje načine da našim poljoprivrednicima, mladim proizvođačima i tim novim poljoprivrednim gazdinstvima damo prostora, damo podstreka da počnu da se bave preradom, da počnu da proizvode gotove proizvode i na taj način tu sirovinu koju proizvedemo, taj njihov rod i trostruko i više puta da naplate.To je nešto što je izuzetno važno i na čemu je naša država zaista jako puno radila u prethodnom periodu i mogu da kažem da je razmišljala apsolutno bukvalno korak po korak kako i na koji način može da pomogne našim poljoprivrednicima i uzgajivačima. Došlo se čak i do tog dela da pomognemo našim prerađivačima i kad su marketinške usluge u pitanju i kada je ambalaža u pitanju, dakle, apsolutno od početka do kraja i to ne samo za male proizvođače, već i za velike investitore.Zato danas mi možemo da se pohvalimo izuzetno velikim brojem i svakog dana sve više i više novih proizvođača na našem tržištu i novih inventivnih mladih ljudi koji predstavljaju srpsko tržište na najbolji mogući način, ne samo dakle u granicama naše zemlje, već i u inostranstvu.Naša država razmišlja i o očuvanju ruralnih sredina. To smo mogli da vidimo u prethodnom periodu ponajviše time što je naša država pomogla mlade ljude da se vrate, da zanove ta poljoprivredna gazdinstva, ta zapuštena ognjišta.Imali smo priliku da vidimo i da je u svim konkursima koji su bili raspisani od strane Ministarstva poljoprivrede, ta važna stavka u bodovanju bila usmerena upravo na to da mladi ljudi aplikuju i da mladi ljudi dobiju što više prostora i prednosti kada je ova ova sfera u pitanju. Imali smo u prethodnoj godini i priliku da vidimo da su mladi poljoprivrednici, čak 3.000 mladih poljoprivrednika dobilo subvenciju i pomoć naše države u visini od čak 1,5 miliona dinara.Naša država je do pre samo četiri godine bila u mogućnosti da za mere ruralnog razvoja izdvoji 600.000.000 dinara. Danas mi smo u mogućnosti da izdvojimo milijardu i po, što je 20 puta više, to je 20 puta veća šansa našim poljoprivrednicima, našim ljudima da obnove svoja gazdinstva, da prošire svoje kapacitete.Ono što mi je žao da čujem, posebno zbog tih poštenih i vrednih poljoprivrednika jeste da imamo i 20 puta više onih koji žele da malverziraju, onih koji žele da obmanu državu, da kroz falsifikate i razne druge načine dođu do sredstava subvencije. Upravo poručujem tim vrednim i odgovornim poljoprivrednicima da je država prepoznala taj problem, da je na pravi i racionalni način pristupila i da će se kroz inspekcijski nadzor svi ti ljudi koji su probali da prevare državu uloviti i da će apsolutno biti sankcionisani, da će njihova poljoprivredna gazdinstva, ako se tako uopšte ona mogu i nazvati staviti u pasivan status i da će oni biti onemogućeni da aplikuju za bilo koje se odgovorno radi na polju poljoprivrednog tržišta govori i zakon koji nam se danas nalazi na dnevnom redu. Mi smo do sada u poljoprivredi imali dva krovna zakona, a to je Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o podsticaju poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sa ovim novim zakonom mi našim poljoprivrednicima pružamo novu mogućnost, pružamo nova tržišta, pružamo jednu stabilnost, kada su poljoprivredni proizvodi u pitanju i negde ih stavljamo u jednaku poziciju sa svim ostalim igračima na poljoprivrednom tržištu i EU, ali i čitavog sveta.Stubovi ovog zakona su dakle, standardi kvaliteta, intervencije na tržištu i sistem tržišnih informacija. Ono što je izuzetno važno jeste da kroz ovaj zakon mi ćemo biti u mogućnosti da damo alat u ruke Ministarstvu, da upravo u onim trenucima kada je to najpotrebnije, kada dođe do nekog disbalansa na tržištu ili kada dođe do nekih oscilacija u ceni, oni mogu pravovremeno i na i na pravi način da odreaguju upravo kroz te četiri mere, a to je javna intervencija, podrška privatnom skladištenju i posebne i hitne intervencije. Ono što je važno i meni kroz ovo što negde čitamo između redova, jeste i činjenica, dakle, jedno je što ćemo pružiti našim poljoprivrednicima stabilnost na tržištu, a drugo što ćemo negde pružiti njima prostor da se prošire ti kapaciteti skladištenja u privatnom sektoru, a koji će naravno pratiti sve standarde EU.Takođe ono što je meni bilo izuzetno drago, jeste što će se pojaviti i taj novi oblik udruženja proizvođačkih organizacija gde ćemo još jednom pomoći našim poljoprivrednicima, ali i rad takvih organizacija će biti u prvih pet godina subvencionisan. Dakle, uz predaju njihovog plana rada, oni će u periodu od pet godina moći da imaju podršku od strane naše države i ministarstva.Jako mi je drago što ćemo imati taj jasan registar proizvođača voća i povrća. To je nešto što će izuzetno pomoći našem tržištu. Do sada jesmo imali neki vid takvog registra, ali sada će on biti izuzetno pospešen i usklađen sa evropskim standardima i samim tim će naši poljoprivrednici biti u boljoj poziciji.Takođe, možda i ključna stavka ovde, baš upravo za tog malog poljoprivrednika, koja kroz ovaj zakon se odnosi na ugovore koji će biti neophodni za potpisivanje. Dakle, ukoliko uzgajivač sarađuje i odluči da sarađuje sa nekim otkupljivačem ili prerađivačem voća, moraće pre toga da se potpiše ugovor o njihovoj saradnji i time je taj mali mali poljoprivrednik zaštićen od bilo kakve malverzacije, kašnjenja, rokova, ne ispoštovanih dogovora i kao neko ko sarađuje sa poljoprivrednim domaćinstvima.Kao neko ko je svakodnevno u kontaktu sa ljudima iz ruralnih sredina, smatram da je ovo izuzetno važna stavka i smatram da je ovaj zakon nešto što će izuzetno pomoći našim poljoprivrednicima i iz tog razloga ću zamoliti moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, da u danu za glasanje podržimo ovaj zakon. Hvala

poštovani građani Srbije.Zakon o kome danas raspravljamo je inovativan i preko potreban jer postoji zakoni koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju ne sadrže odredbe koje precizno uređuju oblast tržišta poljoprivrednih proizvoda, a regulisanje ovog tržišta je ne samo važan uslov u procesu evrointegracija Republike Srbije već i radi uređenja našeg autonomnog unutrašnjeg tržišta.

što moramo da priznamo i samim tim krenemo u otklanjanje nedostataka postojećih regulativa, koje uzgred da kažemo, niko do sada od naših prethodnika niti je menjao niti gledao da poboljša, to je da poljoprivredni proizvodi u Srbiji nisu adekvatno standardizovani po kvalitetu što rezultira da se u maloprodaji na teritoriji Republike Srbije mogu naći proizvodi koji su iste cene ali različitog kvaliteta.Sa druge strane i kada je reč o otkupu poljoprivrednih proizvoda postojeći standardi u našoj zemlji ne odgovaraju standardima koji se nalaze u EU, tako da to otežava plasman poljoprivrednih proizvoda iz naše zemlje na to značajno i veliko tržište. Cilj je da prodavac i kupac na osnovu standardizacije ostvare jednostavnu i lakšu komunikaciju, a to se odnosi samo na otkup nego i na plasman robe. Prodavac će moći da odredi cenu proizvoda na osnovu standarda kvaliteta, a kupac će tačno znati kog kvaliteta robu kupuje za tu cenu koju plaća.Standardizacija je značajna je u tome što će podstaći konkurentnost među poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji koji će svoje mesto na tržištu imati na osnovu kvaliteta proizvoda. Sa druge strane prerađivači kako mesa, voća i povrća na ovaj način će biti podstaknuti na uvođenje novih tehnologija kako bi poboljšali kvalitet svojih proizvoda i na taj način bili konkurentni na tržištu.Valja, takođe reći, da će poljoprivredni proizvođači i prerađivači na osnovu ovog zakona biti u prilici da brendiraju svoje proizvode i da ih promovišu sa odgovarajućim oznakama kvaliteta. Razvijane konkurencije u tom smislu kako to pokazuju iskustva razvijenih razvijenih zapadnih zemalja i razvijenih ekonomija uvek se pozitivno odražava kako na inovacije tako i na odnos cene i kvaliteta.Suština je da uvođenje standarda treba da jasno klasifikuje proizvode kako bi tržišno nadmetanje moglo da bude zasnovano na osnovu cena, kvaliteta i inovacija u proizvodnji. To ne znači da će ovim zakonom biti ugroženi poljoprivrednici koji ne budu mogli da imaju najkvalitetnije proizvode, međutim i oni će biti ovim zakonom podstaknuti da rade na usavršavanju kvaliteta svog proizvoda i da se na taj način orijentišu na tržištu odgovarajućom ponudom.Ovaj zakon predstavlja još jedan u nizu propisa kojima se pospešuje razvoj tržišta i sprečava održavanje, da kolokvijalno kažem tzv. divlje ekonomije u koju neizvesnost prati i proizvođače i potrošače. Iz tog razloga ne treba da se čudi ukoliko pod plaštom lažnog dušebrižništva i ovaj zakon bude kritikovan od strane opozicije koja osećajući nemoć da se nametne u političkom nadmetanju nastoji da silom dobije ono što nikako zakonom ne pripada.Područje pripada.Područje politike u uređenom demokratskom sistemu jeste tržište ideja koje se nadmeću na izborima. Kvalitetnije, bolje ideje koje dugoročno zadovoljavaju političke interese birača, u tom smislu zasluženo stiču primat. Zato pretnje nasiljem, pretnje torturom, larmom pred najvišim institucijama sistema nemaju ama baš nikakav izgled na uspeh. Oni koji su pre nekoliko dana hteli da isprovociraju nasilje u zgradi predsedništva, međutim vrlo dobro znaju koliko su minorni na političkoj sceni Srbije. Njihov cilj je bio da isprovociraju, a da se potom zaklone iza institucija sistema, kako bi se predstavili kao žrtve, međutim, ono kako su se predstavili ne želim ni da pominjem niti da obrazlažem.Za žalosno stanje npr. u kome se nalaze njihove partije, njihovi pokreti i njihova udruženja, nije im kriva niti SNS, niti predsednik Vučić, osim ako nas mogu nazvati krivcima zato što imamo na svakom polju bolju ideju, veću volju za rad i bolji način da olakšamo i omogućimo bolji život građana Srbije. I zato su incidenti poput pomenutog izrazi obesti koji svedoče o nemoći, lošem političkom programu onih koji su svoju nekompetenciju mogli da dokažu dugi niz godina koliko su bili na vlasti.Poštovani građani, Srbija se pod ovom vlašću demokratizuje, a ova Skupština donosi zakone koji nas iz dana u dan sve više približavaju pravno najuređenijim zemljama, baš kao što je i ekonomski razvoj, obećava dostizanje životnog standarda država zapada. Zakon koji je danas na dnevnom redu je značajan segment tog razvoja i zato je važno da bude izglasan.Na kraju bih sa malim zakašnjenjem želeo da čestitam građanima Srbije veliki i po srpsku istoriju, jako značajan praznik Vidovdan.

desio se Sarajevski antentat 14.te, Vidovdanski ustav 21. rezolucija Infobiroa 1948.Na ovaj dan Slobodan Milošević je održao čuveni govor na Gazimestanu, na ovaj dan je ukinuta konstitutivnost srpskog naroda u Hrvatskoj 1990. i na koncu, Milošević je izručen Hagu 2001. godine.Svih ovih nabrojanih vidovih dana, nekada nismo mogli da utičemo na svoju sudbinu, a nekada smo mogli i postavlja se pitanje da li tada kada smo mogli svojim potezima da utičemo na svoju sudbinu, da li smo vukli najbolje poteze, u interesu Srbije i srpskog naroda. Poštovani građani Srbije, o hrabrosti, o junaštvu, o izdržljivosti, o čojstvu srpskog vojnika i države ne treba trošiti reči, jer svaka reč koja se o tome prozbori, ništavna je spram žrtava koje je srpski narod podnosio u vekovima svoje slavne istorije. Ali, treba da pričamo malo više o mudrosti, o mudrosti koja nam je nekada manjkala, mudrosti naše političke elite i mudrosti našeg naroda, koja treba da bude zvezda vodilja za buduće naraštaje i naša pokoljenja.Nemojmo više davati srpske krvi bez preke potrebe. Nemojmo razmišljati silom, niti se dičiti gordošću. Budimo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, kako je govorio to naš blaženo počivši patrijarh Pavle.Dajmo Pavle.Dajmo punu podršku i veru da će politika naše stranke, predvođena predsednikom Vučićem, na najbolji i najumniji način rešavati svaka teška pitanja koja more našu državu, između kojih je i status KiM.On će će znati da razume i shvatiti balans između misli da postoje države koje kažu, možeš me slomiti, ali me ne možeš saviti i one koje kažu, možeš me saviti, ali me nećeš slomiti.Poštovani građani Srbije, dosta smo mi bili u našoj istoriji slamani. Nemojte da nas ponekad bude i malo stid, da svojom mudrom, dalekovidom i državničkom politikom, nekada malo i savijemo, ali da nikada više i nikome ne dozvolimo da nas slome. Hvala. Hvala gospodine Ribać.Reč ima Sonja Todorović. **Sonja Todorović** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo kolege poslanici, uvaženi ministre, cenjeni građani, pred nama je predlog zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.Rekla bih da je to samo jedan korak u nizu koraka koje SNS, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, sprovodi u cilju unapređenja i razvoja poljoprivrede, odnosno privrede Republike

poražavajuća je činjenica da je Republika Srbija prvi put tek 2013. godine, donela je zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, što dovoljno govori koliko se brinulo o potrebama i tegobama seljaka, još manje o tome kako bi mu se moglo pomoći.Danas ovaj zakon, sa zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, čini osnovu poljoprivredne politike Republike Srbije.Još malo ću se zadržati u onoj ne tako slavnoj prošlosti podsetiću vas na sve one privatizacije srpskih firmi širom naše zemlje kada su stotine hiljade radnika ostali bez posla, mnoge porodice bez bilo kakve egzistencije, a neki se obogatili preko noći. Sećate se svi prodaja poljoprivrednih kombinata, dobara, šećerana, za evro-dva po čitavoj Vojvodini, iz koje ja dolazim, tačnije, dolazim iz opštine Temerin. Nažalost, moram reći da ni naša opština nije bila pošteđena takvih dešavanja.Sećate

pa se izjednačavala vrednost grla živine i goveda, što je apsolutni presedan, neznanje. Ne mogu da verujem da nije to rađeno sa nekom lošom namerom.Danas se situacija na polju poljoprivrede umnogome popravila. Danas su mnoge nepravde ispravljene. Danas svi stočari u Republici Srbiji mogu da konkurišu i na osnovu vrste stoke i broja grla koje uzgajaju da dobiju državno poljoprivredno zemljište.Današnji

uređenje akata i izjednačavanje sa aktima EU i neće samo doneti širenje tržišta EU za poljoprivredne proizvode iz Srbije, nego će on svakom građaninu, konzumentu, potrošaču u Republici Srbiji omogućiti na mnogo transparentniji način da zna kog je kvaliteta namirnica koju konzumira, šta kupuje, koliko se zdravo hrani, omogućiće mu, s obzirom da se Predlog Predlog zakona u velikoj meri bazira na standardizaciji kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i klasifikaciji istih.U prilog tome govori i planirana mera podrške poboljšanju prehrambenih navika dece i omladine da se planira da se u vrtiće i škole uvedu zdravi obroci bazirani na mlečnim proizvodima, voću i povrću isključivo domaćih proizvođača, sa odgovarajućim standardima i sertifikatima kvaliteta.Ovaj predlog zakona predviđa čak četiri vrste intervencija na tržištu u slučaju poremećaja tržišta poljoprivrednih proizvoda. Navešću samo kao primer javne intervencije kao direktnu podršku države u slučaju pada tržišne cene ispod referentne cene kod proizvodnje mlečnih proizvoda, goveđeg mesa i određenih žitarica, gde će se država pobrinuti za skladištenje i otkup tih proizvoda u takvim situacijama.Ovaj predlog zakona je poprilično podsticajan i podstiče poljoprivrednike da se udružuju u poljoprivredne organizacije, što bi u svakom slučaju bilo potpomognuto finansijski od strane države, kako za osnivanje tako i za prvih pet godina njihovog funkcionisanja.S tim u vezi, ja ne bih mnogo dužila. Želela bih da kažem da je ovaj zakon potpuno inovativan, sveobuhvatan, vrlo precizan i verujem da će doneti mnogo toga dobrog u oblasti uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, mnogo toga dobrog u oblasti poljoprivrede Republike Srbije, da će mnoge muke današnjih poljoprivrednika rešiti, a na kraju krajeva da će svaki građanin Srbije osetiti dobro od ovog predloga zakona s obzirom da je krajnji konzument poljoprivrednih proizvoda. S tim u vezi, želim da kažem da ću u danu za glasanje ovaj zakon podržati i pozivam sve svoje kolege da isto to učine.

pred nama je jedan vrlo važan predlog zakona o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda koji sa sobom nosi pre svega jednu veliku odgovornost i hrabrost, pre svega vas, ministre, kojim bi konačno trebali da uredimo odnose trgovaca i poljoprivrednika, jer jedni bez drugih ne mogu. Kako bi svi bili ravnopravni učesnici u poslu a tržište slobodno, ovaj zakon je prosto neophodan kako bi poljoprivreda Srbije nastavila da se razvija.Jedan od najvećih problema je taj da naši tržišni mehanizmi nisu u skladu sa merama organizacije zajedničkog tržišta EU. Da bi

da dobijemo ovakav zakon koji će uneti red i ono što je najbitnije - sigurnost naših proizvođača, tj. naših poljoprivrednika.Usaglašavanje propisa u ovoj oblasti, međunarodnim propisima i standardima, umnogome će doprineti i povećanju izvoza i standardizacije proizvoda.Ono što je takođe važno je da se ovim zakonom propisuju intervencije na tržištu kao vrsta mera uređenja za pojedine sektore koji će doprineti stabilnosti tržišta.Sve ovo nam govori da na ovaj način želimo da nastavimo unapređenje poljoprivrede, a svi znamo koliko se država bori da na svaki način pomogne unapređenju poljoprivrede raznim podsticajima, subvencijama i izdvajanjima za ulaganje u sve sektore.Dolazim sektore.Dolazim iz Velike Plane, gde se puno ljudi bavi i stočarstvom i voćarstvom i pčelarstvom i ratarstvom i svim tim vrednim i poštenim ljudima želim da poručim, kako njima tako i ostalim poljoprivrednicima u Republici Srbiji, da je ovo samo jedan u nizu načina kako bi pomogli da mogu još brže da se razvijaju i žive od svog rada.Jedan od glavnih pokazatelja i značaja poljoprivrede kod nas je bila prošla godina, koja nam je pokazala koliko je važna poljoprivreda za našu država i koliko nam je pomogla da očuvamo ekonomski razvoj i napredak.Sada, kad sagledamo situaciju, građani imaju prilike da vide kolika je borba ove vlasti, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, za svaki segment našeg društva i za svakog građanina naše zemlje i koliko je bila teška borba da se naša ekonomija ojača i da se postavi na zdrave i čvrste osnove, da sa ponosom danas možemo da kažemo da je od Subotice pa do krajnjeg juga, na kraju naše zemlje, Srbija jedno veliko gradilište.Sa druge strane imamo bivše žute tajkunske marginalizovane političare koji sprovode jednu agresivnu i sramnu kampanju i koji bi silom da se vrate na vlast i sprovode svoju katanac politiku. E, baš zato građani vide kakva je to skupina ljudi i baš zato daju ovoliku podršku našem predsedniku i politici koju on vodi.Dok vi, ministre, obilazite sela i sve delove naše zemlje, rešavate probleme seljaka, ova bivša lopovska organizacija napada predsednika i sve druge ljude koji ne misle kao oni. To im više nećemo dozvoliti.Ja mislim da je njima vrlo jasno i da su im građani pokazali prethodnih nekoliko puta na izborima šta zapravo misle o njima.

i nadam se da ćemo našim seljacima pomoći da se razvijaju i da razvijamo poljoprivredu Republike Srbije. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Orliću.Poštovani ministre, dragi građani Republike Srbije i kolege, seljak u gunju je stvorio ovu zemlju i ustao je protiv moćnih vladara, carevina i monarhija, odbranio svoje njive, svoja gazdinstva, svoju kuću i njivu. Seljak u gunju je podigao i prve puteve, prve škole, prve varoši i sela i zato kada nestane srpskog sela i kada neke mudre glave u politici odluče da preasfaltiraju čak i taj srpski koren, nestaće i Srbije. Danas to Srbija sa domaćinskom politikom, kakvu vodi predsednik Republike Srbije, ne želi.Imala sam prilike da u prethodnim danima posetim Negotinsku Krajinu kod kolege Boškovića i ta Negotinska Krajina je pre samo deceniju bila potpuno zaboravljena od srpskih vlasti. Danas kada govorimo o istočnoj Srbiji, kada govorimo o tromeđi Bugarske, Rumunije i Srbije, govorimo o delu naše zemlje koji ima najveći agrarni budžet, govorimo o delu Srbije koji se ubrzano razvija.Naime,

dobre politike, zbog domaćinske vlasti gde je svaki čovek bitan i gde je svako gazdinstvo važno danas u ovom delu Srbije imamo povratničke porodice, a jedna od njih je porodica Manojlović u selu Karbulova. Iskreno se radujem što su i ministar poljoprivrede i celo Ministarstvo ovim zakonom vadili vruć kesten iz vatre. Radujem se ne samo zbog Manojlovića, nego i zbog mnogih drugih poljoprivrednika i trgovaca od Kosova i Metohije, preko Šumadije do Vojvodine.Država je danas dovoljno jaka i odlučna da uredi odnose na tržištu poljoprivrednih proizvoda. I ako me pitate šta znači za srpskog seljaka, poljoprivrednika, trgovca šta znači ovaj zakon, znači tri tačke, znači zajedništvo svih subjekata, znači njihovu ravnopravnost i znači naposletku slobodno tržište.Ovim zakonom će se nered koji jeste postojao u prethodnim godinama pretvoriti napokon u red. Osnovni ciljevi koji se postižu donošenjem ovog zakona su omogućavanje slobodne trgovine, uvođenje savremenih mehanizama, uređenje tržišta i usklađivanje sa pravnim tekovinama

zahtevima domaćeg i inostranog tržišta i tehničko-tehnološko unapređenje sektora, održivo upravljanje resursima, zaštita životne sredine, unapređenje kvaliteta života, mogućnost novih radnih mesta u Republici Srbiji i naposletku efikasno upravljanje javnim politikama.Važna je još jedna stvar zato što ovaj zakon brine i o onim najmlađima, brine i o našoj deci i o našoj omladini u obrazovno-vaspitnim ustanovama i podizanju svesti u široj javnosti o značaju zdrave ishrane u razvoju najmlađih.Seljak u gunju, kao što sam već rekla na početku, je stvorio ovu državu i izvršna i zakonodavna vlast najmanje što mogu jeste da pokažu odlučnost da uredimo odnose na tržištu poljoprivrednih proizvoda. To je najmanje što zaslužuje i srpska poljoprivreda i srpski stočar i srpski poljoprivrednik i srpsko selo i gunj i opanak koji se nalazi u korenu srpskog identiteta. Hvala.

ja se potpuno slažem sa većinom kolega koji su govorili pre mene da je bilo neophodno donošenje jednog ovakvog zakona, pogotovo ako imamo iskustva šta se sve dešavalo prethodnih godina, šta se sve zapravo dešava i danas. Znači, uvek se pojavi informacija da je neki sektor u poljoprivredi nezadovoljan otkupnom cenom poljoprivrednih proizvoda. Dobrim delom je to do sada u Srbiji bilo prepušteno isključivo tržištu, a srpsko tržište, čini mi se, nije bilo dovoljno razvijeno, nije ni sada da po potpuno fer i tržišnim uslovima posluje. Kažem, nažalost, zato što su razlozi mnogo dalji i dublji nego situacija koja je danas.Pre svega, moram da kažem da cena poljoprivrednih proizvoda u otkupu zavisi od nekoliko stvari. Zavisi, pre svega, od tržišta kojem treba da se ponudi gotov proizvod u kome učestvuje sirovina koja sirovina koja je poreklom poljoprivredni proizvod, a sa druge strane jedan od faktora jeste i poljoprivredno-prerađivačka industrija. To je problem zato što su u Srbiji godina, pod izgovorom da treba da napravimo potpunu tržišnu ekonomiju, potpunu tržišnu poljoprivredu, napravili jednu ludačku i lopovsku privatizaciju.Gospodine ministre, ako hoćete da dođete do onog najvrednijeg resursa koji je u poljoprivredi,

a zatvorene su skoro sve u Srbiji za vreme privatizacije, više farmeri nemaju kome da prodaju svoj proizvod. Dolazimo do one situacije da se farme zatiru, da se stoka kolje, a kada završimo sa farmerima dolazi se do ratara koji nemaju kome više da prodaju svoje žitarice

Takvu smo Srbiju zatekli 2012. godine.Gospodine ministre, sramota je za jednu Srbiju da ste 2010. godine

je došlo do toga? Znate, njima nije bilo bitno u kakvom stanju žele državu, nego koliko će oni njihovi prijatelji i satrapi da zarade. Nakaradno i nakazno su privatizovali sve mlekare. Kada su privatizovali sve mlekare počeli su da kontrolišu farmere preko otkupne cene, jer nemaju više konkurenciju koja je zdrava i logična, a zatim su oceni da je njima mnogo veća zarada ako prodaju sterilisano mleko, a ne pasterizovano Kad je država rešila da interveniše, jer rizikovali su Đilas i kompanija da budu možda i svrgnuti sa vlasti, e onda dolazi do izražaja čitav onaj poremećaj koji je napravljen. Otkupna cena mleka je bila niska, tražili su da bude još niža, proizvođači, odnosno, farmeri, nisu mogli da im to omoguće, nisu ni želeli, a na kraju su cenu jedne bahate politike, koja je vođena u tom periodu, plaćali građani, tako što su ljudi kupovali skuplje sterilisano mleko ili ga nisu kupovali uopšte.To je samo jedan od primera kako vi možete da i koliko je važno u stvari donošenje jednog ovakvog zakona. Da ne govorim o tome kako su srpske klanice zatvarane, da ne govorim o tome kako su zbog toga poljoprivredni proizvodi, pre svega žitarice, bili basnoslovno jeftini, iako je država davala značajna sredstva po hektaru koja su se opet, zahvaljujući njihovim matematikama, kombinacijama i jednoj jalovoj lopovskoj i nesposobnoj vlasti, prelivali opet u džepove raznih špekulanata koji su pravili svoju privatnu imperiju, a od Srbije želeli da naprave privatnu farmu koju će samo oni da eksploatišu.Zato mislim da je donošenje jednog ovakvog zakona bilo neophodno. Možda smo nešto i zakasnili, ali kada zateknete državu u onakvom stanju kakvom je bila zatečena 2012. godine, možda je ovo i pravi trenutak za donošenje jednog ovakvog zakona.Još ovakvog zakona.Još uvek, baš zbog nedostatka te ozbiljne prerađivačke industrije, srpsko tržište poljoprivrednim proizvodima je, tako da kažem, prilično plitko. Još uvek imamo ozbiljnih poremećaja kada je u pitanju otkup žive stoke, tako da mi je drago i naznačeno da je ovde u interventnom otkupu moguće otkupljivati meso, juneće ili teleće, krupna stoka se najteže zanavlja. Takođe, vidim da postoji mogućnost u zakonu i privatnog skladištenja svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa, mleka, mlečnih proizvoda itd. Gospodine ministre, moram da vas pitam – imamo li mi kapacitete za tako nešto? Ja bih zaista voleo da ste vi u pravu zato što znam šta su ovi radili sa našom poljoprivredno-prerađivačkom industrijom kada su došli na vlast, zato što znam da su bukvalno čupali opremu.Ranije, Braničevski okrug iz kog dolazim, Stig koji se nalazi u Braničevskom upravnom okrugu, važio je za drugu žitnicu Srbije. Znam kako je poljoprivredno-prerađivačka industrija u Požarevcu uništavana. Kada je u pitanju Mesna industrija Požarevac, čupali su instalacije da bi zaradili na toj imovini koja je teško stečena, teško napravljena i sigurno je mogla da posluži u bolje svrhe, da bi se kroz uništavanje jedne takve fabrike domogli poljoprivrednog zemljišta.Zato bih voleo da ste, nadam se u stvari da ste u pravu, i ovo samo navodim neke od primera kako je to bilo kada je vlast vršio bivši režim, kako je bilo u Srbiji da nemate mleka za vreme vlasti Dragana Đilasa i kako je za vreme njegove vlasti naša poljoprivreda propadala, naše poljoprivredno tržište nije ni postojalo, a on je bio sve bogatiji i bogatiji.To ne pričam samo zbog kolega koje se nalaze ovde i ne samo zbog građana Srbije, već i zbog ovih naših najmlađih koji možda sada stiču pravo glasa, zato što su za vreme vlasti Dragana Đilasa bili jako mali, ne sećaju se kakva je njegova vlast bila, kako su oni vodili Srbiju, kako su je upropaštavali i kako su njima takođe otimali detinjstvo.Ovaj zakon svakako rešava privremeno, po meni, određene situacije u oblasti poljoprivrede, i nadam se da ćemo kroz kompletnu reindustrijalizaciju naše poljoprivrede doneti zakon kojim prestaje da važi ovaj zakon, i da će naša poljoprivreda poslovati po fer i tržišnim uslovima, a ne kao za vreme bivše vlasti i režima Dragana Đilasa. Zahvaljujem, gospodinu Arsiću.Reč ima prof. dr Vladimir Marinković. Hvala, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću.Poštovani ministre Nedimoviću sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, naravno da SNS podržava sve ono što ide u prilog, a tiče se zakonske regulative i zakonskog okvira, što će unaprediti tržište, što će unaprediti tržišnu utakmicu, naravno, i konkurenciju u našoj zemlji.Mislim da mi imamo jednu dugu tradiciju kada je u pitanju unapređenje poljoprivredne politike i ovo ovo što vi radite ministre danas, po pitanju poljoprivrede i reformi u sektoru poljoprivrede, podseća me na ono što je radio tadašnji predsednik Vlade Kraljevine Jugoslavije, Milan Stojadinović, po pitanju posvećenosti i unapređenja efikasnosti poljoprivrede u tom

i želim da saopštim građanima i mojim kolegama narodnim poslanicima jako lepe vesti, da i Svetska banka i Međunarodni monetarni fond, predviđaju za ovu godinu stopu rasta BDP u Srbiji koja će biti veća od 6%. To je nešto što će u svakom slučaju dati zamah i dati podsticaj i dobar okvir za razvoj poljoprivrede za razvoj konkurentnosti, liberalizaciju tržišta.Mi smo to i te kako tokom prethodnih nekoliko godina potvrdili da želimo tržište da želimo da unapređujemo ovaj sektor, s obzirom da se radi o prirodnim resursima i o privrednoj grani u kojoj Srbija ima možda i najveće potencijale, ali u svakom slučaju spremni smo da učimo, spremni smo da primenjujemo nove tehnologije, ali i da prihvatimo kompanije iz inostranstva i sve one ljude koji su spremni, sposobni da pomognu našoj zemlji, ali spremni da investiraju ovde.Dakle, otvoreni smo za sve i želim da pohvalim sve ono što je Republika Srbija zahvaljujući ličnim odnosima i ličnom prijateljstvu i partnerstvu sa porodicom Al Nahijan iz UAR, uradila po pitanju investicija „Al Dahre“ u Republici Srbiji. Očekujemo, naravno, još više kompanija sa Bliskog istoka, kako iz iz Emirata, tako iz Izraela, i svih drugih zemalja, gde je poljoprivreda podignuta i poljoprivredna proizvodnja podignuta na jedan jako visok nivo.Interesantna je ta činjenica da zemlja sa kojima mi imamo stvarno jednu jako dobru saradnju po pitanju novih tehnologija i trgovinske razmene, a to je Izrael, a je zemlja koja ima jako malo poljoprivrednih resursa, ali zato izvoz hrane beleži po glavi stanovnika koji je najveći na svetu.To su prilike za nas da uz razvoj poljoprivrede, uz pametno investiranje i otvaranje našeg tržišta ostvarimo i one ciljeve koji su ključni politički ciljevi za budućnost i za strateško napredovanje Srbije kako u bližoj, tako i u daljoj budućnosti, a to je da ojačamo demografske karakteristike naše zemlje, to je da mladi ljudi ostanu u našoj zemlji.Mi to kao SNS i pokazujemo svojim primerom. Mi smo imali priliku da čujemo ovde koleginice i kolege koje se i pored ovog političkog posla bave ozbiljnim poslom iz sektora poljoprivrede i faktički u tako mladim godinama, kao što je naša koleginica Ivana Popović, znaju šta su tržišna pravila, znaju šta je borba na tržištu, znaju šta je borba za svaki dinar, znaju koliko je taj dinar u poljoprivredi težak. Ali, na kraju krajeva, ako se uz jednu dobru koordinaciju države, ukoliko se ljudi motivišu, ukoliko se ljudi na jedan kvalitetan način obrazuju, to može da postane privredna grana koja će biti interesantna interesantna i mladim ljudima koji će ostati na selu, koji će ostati u ruralnim sredinama i naravno doprineti boljem i kvalitetnijem ravnomernom regionalnom razvoju.Dakle, puna podrška ovom zakonu, puna podrška za sve što ministre radite po pitanju razvoja konkurencije, razvoja poljoprivrede, jačanja poljoprivrede, iako mi beležimo skok u mnogim drugim privredim i industrijskim granama koje su možda prilagođenije četvrtoj industrijskoj revoluciji, ali poljoprivreda, i mi to u SNS smatramo i dalje, treba da predstavlja kor razvoja Republike Srbije, ne samo ekonomskog, nego ukupnog političkog i naravno društvenog razvoja.Sve ovo što se dešava na polju ekonomije u proteklih nekoliko godina, a to je rast, to je ozbiljan priliv stranih direktnih investicija, to je ozbiljna motivacija domaćim privrednicima da ulažu u našoj zemlji, podsticaj mladim ljudima da razvijaju preduzetničke i privatne inicijative govori o tome da je politika predsednika Aleksandra Vučića i SNS ide u dobrom smeru i posebno ide u dobrom smeru kada je u pitanju poljoprivreda i zajedno treba da radimo na tom poslu i na tom planu. Hvala. Zahvaljujem profesore Marinkoviću.Reč ima Aleksandar Mirković. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnikom, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, mislim da je i suvišno možda ponavljati koliko je ovaj zakon dobar i koliko donosi benefita pre svega ljudima koji se ceo život bave poljoprivredom.Mislim da sve ono što ste vi u svom uvodnom izlaganju rekli je dovoljan razlog zašto mi kao narodni poslanici ćemo se opredeliti da glasamo za i podržimo ovaj zakon.Takođe, mislim da su moje kolege narodni poslanici bili da su se dovoljno dobro osvrnuli na sve što se tiče ovog zakona i mislim da je jasno koliki je benefit uopšte celog ovog zakona.Ono što je za mene interesantno, poštovani ministre, jeste činjenica da ovim zakonom samo dokazujete koliko je poljoprivreda sada stavljena na pijedestal i koliko je Vladi Srbije danas bitno kako se poljoprivreda razvija, koliko su sigurni u taj posao ljudi koji se poljoprivredom bave i fascinantan je podatak, makar za mene bio, kako sam ušao na vaš sajt i Upravu za agrarna plaćanja, gde sam video da imate skoro 40 nekakvih različitih podsticaja, subvencija u poljoprivredi.Mislim da taj podatak niko još ovde nije izneo i smatram da na tome vi kao ministarstvo morate da insistirate što više. Mislim da je dobro da ove podsticaje za mlade poljoprivrednike promovišete možda na društvenim mrežama, jer mladi su negde tu i najviše zastupljeni, ali negde najveći problem kod naših ljudi i kod naših građana jeste ta nedovoljna informisanost oko svega onoga što Ministarstvo za poljoprivredu nudi.Znam da, koliko god vi imate posla, uvek se bavite onim na terenu, ali samo najblaža sugestija, u razgovoru sa ljudima koji se bave poljoprivredom vidim da nisu možda dovoljno upućeni šta to ministarstvo sve ima da im ponudi. Pa, eto, jedna mala sugestija, ako moglo možda uz neki račun, neki propratni flajer ili ne znam kako već, jer to je nešto što će doći do svakog korisnika kome bi to možda bilo potrebno. Svakako verujem da bi građani to više onda i koristili.Svakako, sama činjenica da imamo preko 40 ili blizu 40 različitih podsticaja i subvencija jasno govori koliko je vaša intencija da se poljoprivreda razvija. Ne želim da govorim o tome ja, već mislim da su najbolje o tome govorili građani na prijemima koje ste vi organizovali. Isto tako, ne mogu da se ne osvrnem na to da kada smo zajedno posećivali Ripanj i podavalski deo Voždovca bili smo u prilici zajedno da vidimo koliko korisnih stvari građani vide od toga i koliko su imali tada dobrih ideja i predloga koje ste vi kasnije implementirali.Nažalost, poštovani gospodine Nedimoviću, ni vi, kao ni vaše kolege iz Vlade, niste pošteđeni ovih dana i ovih nedelja nekakvih neosnovanih napada. Mislim da se sve to sliva u jedan levak koji je samo protok svega onoga što Dragan Đilas i jedan deo opozicije radi u ovom periodu, bez nekakve želje da na bilo kakav argumentovan način diskutuje ili da iznese bilo kakvu sugestiju, ideju ili kritiku, pa da bilo koji zakon učini još boljim i u još većem interesu građana Srbije.Ovih dana posebno aktuelne primedbe su bile na PKB i ono sve što se dešava oko PKB. Koliko sam ispratio prethodne kolege govornike, retko ko se na to detaljno osvrnuo, kao neko ko dolazi iz Beograda i ko je rođen u ovom gradu znam koliko je PKB bitan i za Beograd, ali i za Srbiju. Isto tako, znam i koliko su ljudi koji su direktno odlučivali u gradu Beogradu upropastili to preduzeće i do čega su ga doveli.Zamenom doveli.Zamenom teza i pokušavanjem da se građanima Srbije baci prašina u oči kako ne bi videli da Dragan Đilas je svaku svoju poziciju koristio samo da od sebe napravi milionera, ovih dana su plasirali brojne laži, neistine koje se tiču PKB i ja više ne znam na koju bih se pre osvrnuo i kako bih odgovorio, jer zaista to što su oni u stanju da izgovore jako je teško demantovati na bilo koji način.Međutim, zbog građana Srbije, ja sam dužan da iznesem neke podatke vrlo interesantne, za koje sam uveren i da moje kolege narodni poslanici ne znaju, a tiče se PKB. Molim vas da se ne šokirate i da svoje zaprepašćenje onim što ćete čuti sada makar malo ublažite, jer kada sam prvi put iznosio ove podatke na sednici Skupštine grada Beograda niko nije mogao da poveruje u to, ali na kraju se ispostavilo vrlo brzo da je to tačno.Naime, tačno.Naime, sve što se dešava oko PKB-a u tom periodu od 2010, 2011, 2012. godine bila je organizovanja kampanja Dragana Đilasa da se to preduzeće uništi, ne bi li se on zajedno sa svojim pojedinim partnerima čuvene kompanije „Delta“ dokopao tog preduzeća. Kada se to pojavilo u javnosti, Dragan Đilas je pokušao to da demantuje. Međutim, ne dugo nakon toga direktor do tada „Delta agrara“, čini mi se da se tako zove ta firma, čudnim transferom prelazi na mesto direktora PKB-a. Dakle, Dragan Đilas ga direktno postavlja i taj čovek nastavlja da obavlja funkciju direktora PKB-a.Prema PKB-a.Prema revizorima, prema izveštaju revizora, dugovi PKB-a 2012. godine su iznosili 2,4 milijarde dinara. Revizor je tu reviziju učinio i završio u aprilu mesecu 2012. godine, da bi dug tog preduzeća PKB-a u septembru 2013. godine, godinu i nešto dana kasnije, iznosio čak 9,9 milijardi dinara. Vidi se iz ovog priloženog koliko je to uspešan menadžment bio, iako su u tom periodu pokušavali svi u Beogradu, pa i u Srbiji da ubede da to što rade sa PKB-om je u najboljem interesu i da će tako izvući PKB iz nekakvih problema.Ono što je posebno interesantno jeste činjenica da znate da iako je ceo proces u PKB-u, čak i postavljanje rukovodstva, pratio Dragan Đilas, PKB pune dve godine jedan jedini dinar nije platio na osnovu računa za vodu, struju, gas. Dakle, pune dve godine ništa nisu plaćali.Paralelno sa tim, kako je sistematski sve rađeno i kako je bilo neophodno izvući što više novca što preko kredita, zajmova i ostalih malverzacija, dolazimo do prvog apsurda koji jasno pokazuje šta je cilj bio. PKB je posedovao do tada 24 objekta potpuno prazna, dakle, nisu bili popunjeni nikakvim kapacitetima, nije bilo stoke u njima, ali tadašnje rukovodstvo donosi čudnu odluku da se pravi nova farma. Dakle, imate 24 potpuno prazna objekta, ali tadašnje rukovodstvo donosi odluku da se pravi nova.Kada su im stručnjaci objasnili da nema apsolutno nikakve potreba, da je to samo već dodatni trošak na već prezaduženo preduzeće, Dragan Đilas i taj menadžment koji je on organizovao apsolutno nisu hteli to da poslušaju, već su izašli sa nekom procenom troškova. Pazite sada, nova farma je planirana da košta oko tri i po miliona evra. Na kraju, kada je završena i ta farma koštala je čak sedam miliona evra. Dakle, nešto što vam je apsolutno nepotrebno u tom trenutku vi ste duplo platili, procenili ste tri i po miliona, a onda ste platili sedam miliona.Ono što posebno baca još jednu svetlost na sve afere koje prate Dragana Đilasa jeste i činjenica da su tu farmu pravili bez i jednog jedinog papira. Dakle, bez bilo kakve dozvole je ta farma napravljena. Imate paradoks da vam gradonačelnik, prvi čovek u gradu Beogradu na ovaj način podstiče divlju gradnju.Ono što je dalje pravilo probleme jeste da sve što su radili na toj farmi je bilo loše urađeno, od kanalizacije, dotoka vode, bilo čega. Postojala je mogućnost ogromne ekološke katastrofe. Kako se dalje ušlo u taj problem i srljalo nije postojalo više rešenje da se nešto sa tim drugo uradi, već su oni priznali – jeste, u redu, sada ćemo da vidimo kako ćemo ovo da dopunimo, nemamo sa čime, ali moraćemo tu neku stoku sada da ubacimo, pa ćemo one boksove za mužu krava da organizujemo, to ćemo da napravimo, pa ćemo nekako tako da se opravdamo.Tada im stručnjaci govore da bokseve koje su napravili nisu napravili u skladu sa potrebama, nisu bili iskorišćeni na pravi mogući način. Zašto? Jer krave nisu mogle da uđu u te bokseve i rogovi su im pravili problem. Dakle, molim vas, obratite pažnju sada na ovo. Dakle, zbog rogova krave nisu mogle da uđu u te bokseve. Kada su shvatili da je problem, šta će sada da rade i sa kravama i imaju neiskorišćene te bokseve, oni dođu na brilijantnu ideju, ironičan sam, naravno, hajde da im isečemo rogove. Onda su kravama sekli rogove ne bi li opravdali tu investiciju i na silu ih nekako ugurali u te bokseve.E, to vam je, poštovani građani Srbije, slika i prilika brige za poljoprivredu u periodu dok su na vlasti bili Dragan Đilas i cela ta klika režima DS.Međutim, da da svemu ovome nije kraj i da vidite koliko oni daleko idu u svojoj bahatosti, pomenuo sam vam koliki su dugovi bili, pomenuo sam i šta su radili i gde su proneverili pare, na koji način su pokušavali sebe da operu, a toliko daleko da idu i da kravama seku rogove, i to im nije bilo dovoljno. Sada je neophodno bilo da se taj menadžment od pet ljudi koje je direktno Dragan Đilas postavio nagradi za sve ono što su radili u PKB-u. Dragan Đilas odlukom iz 2013. godine sekretaru Sekretarijata za poljoprivredu nalaže da se menadžmentu PKB-a isplati 660 hiljada evra na ime bonusa i odličnog poslovanja. Zašto? Zato što je tadašnje rukovodstvo PKB-a prikazalo, napravilo lažni izveštaj, završni račun gde su kredite, pozajmice prikazali kao prihod, a otpise dugova države za sve što su dugovali opet stavili sa strane i prikazali da je to kao nekakva dobit.

ime bonusa.Poštovani građani Srbije i poštovane koleginice narodni poslanici i kolege narodni poslanici, to vam je politika Dragana Đilasa i ljudi koji su tada vodili grad Beograd, ali u tom periodu na izmaku i Republiku Srbiju.Poštovani ministre Nedimoviću, ja sam uveren da i vaš saradnik sve ovo već zna, da znate i za još neke mnogo gore primere, ali ja, kao neko ko se već bavi lokalnom problematikom u Beogradu skoro 12 godina, želeo sam da sa građanima Srbije podelim i ove podatke i vidim da su i moje kolege narodni poslanici šokirani onim što su čuli.Sve ovo vam govorim danas jer vidite i sami da je nervoza u redovima i Dragana Đilasa, ali i Vuka Jeremića dostigla neki novi nivo. Onaj performans Vuka Jeremića, kada je došao sa svoja saborca, pokušavajući da isprovocira Aleksandra Vučića, nisu ništa više nego jedan jeftini politički performans, gde su oni nekako na ekstreman način pokušali da od sebe naprave žrtve, a onda i da budu malo hrabri. Nije njih Aleksandar Vučić pozvao da se biju, već je pozvao da na svoja leđa primi teret linčovanja, jer kao što sami znate, i vas, ali i sve nas ovde koji sedimo, pa i one ljude koji glasaju za nas Vuk Jeremić čeka sa nekakvim surovim revanšizmom, sa nekakvom surovom lustracijom, koja neće prestavljati ništa više od toga da mi, hipotetički, kada oni dođu na vlast, nećemo smeti ni da izađemo na ulicu.Ovo sve dolazi u periodu kada Dragan Đilas ne može da opravda kako je to od propalog preduzetnika, perača prozora i prodavaca žvaka, sa 74 hiljade evra došao do bogatstva od preko 20 miliona evra samo u nekretninama ili da objasni kako je to moguće da u 17 različitih zemalja, na čak 53 računa ima više od 68 miliona evra ušteđevine.Ja sam uveren da će mnogi profesori pokušavati da objasne tu metodologiju kako se to dolazi do te cifre, ali da niko to neće uspeti da objasni jer se kosi sa zdravim razumom. Isto tako sam uveren da ćete i vi, ministre Nedimoviću, kao i cela Vlada, sledeći odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića i SNS, pred nas kao narodne poslanike izneti i predložiti još mnogo ovako kvalitetnih i dobrih zakona koji su u opštem interesu građana Srbije i da ćemo svi koji su u opštem interesu građana Srbije i da ćemo svi zajedno na taj način od naše Srbije stvarati i činiti još lepše i bolje mesto za život svih ljudi, sve naše dece i svih onih generacija koje dolaze. Hvala vam i živela Srbija.

želim da se zahvalim svima na ovim lepim rečima o narodu seljačkom u Srbiji, narodu koji je od Prvog srpskog ustanka, pa preko Velikog rata i malog rata, ginuo i krvario i borio se za državu Srbiju koju mi sada baštinimo.Narod srpski, posebno seljački, njegov deo, borio se i protiv još mnogih drugih, ali posebno protiv špekulanata. Ovaj zakon upravo njima stavlja so na rep.

pa bi pokušali ako je moguće još malo, a možda i još više da to čine.Nadam se i uveren sam da srpski narod vidi dobro i u dobrom pravcu gleda, kada podržava politiku Aleksandra Vučića. Nadam se da srpski narod nema nameru da se igra sa svojim životima i životima svojih porodica, pa da ponovo razmišlja o ljudima koji su nas u prethodnim decenijama decenijama vodili i koji su doveli do toga da se naša zemlja nađe tamo gde se našla.Mi zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda nismo imali i verujem da je, a i čulo se to ovde nekoliko puta, trebalo i mnogo ranije da ga imamo. Taj zakon

Dobiće se to da Vlada pomogne malim proizvođačima, vi ih zovete farmeri, ja ih zovem seljaci, ja sam seljačko dete i tako kažem, da im pomogne u udruživanju pre svega, a time i u ukrupnjavanju njihovih interesa, ne samo poseda, jer interesi mogu da budu ukrupnjeni i realizovani i na druge načine.Šta će ovaj zakon učiniti još na tržištu proizvoda, kako u Srbiji, tako i šire, ka tržištu kome mi svi težimo, a to je evropsko tržište? Pa učiniće da budemo mnogo stabilniji, mnogo konkretniji i mnogo bolji. Verujem da srpski seljak koji je bio stub ove države će biti i dalje to i da će dobro gledati kuda se kreće i kako se kreće.Poštovani narodni poslanici, želim da iskoristim ovaj trenutak, prilično sam uzbuđen zbog ovoga što ću da vam kažem, da vam kažem, da vas upoznam sa tim da je 19. juna 2021. godine u češkom gradu Teplice jedan policajac za vreme svog dežurstva napao jednog Roma,

vode se brojne diskusije i rasprave o tome kakav je položaj Roma u različitim evropskim zemljama, pa i u našoj zemlji. Ja se nadam da se to u ovoj zemlji nikada neće dogoditi, nikad se nije ni dogodilo, hvala bogu da nije. nije. Naglas protestujem protiv ovakvog odnosa prema romskom narodu, jer me to sve podseća na onaj događaj od pre nekoliko meseci kada je Džordž Flojd na isti način, ja sam gledao sliku u nekom dokumentarnom filmu, kako se to dogodilo, bio ubijen. Za njegovo ubistvo policajac je osuđen 22,5 godine. Ja se nadam da će ovaj češki policajac takođe biti osuđen, a vama se izvinjavam zbog uzbuđenja sa kojim sam govorio. Hvala vam. Zahvaljujem i profesoru Ackoviću.Reč ima prof. dr Marko Atlagić. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Orliću, gospodine ministre poljoprivrede sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici.Gospodine ministre, iskazujem zahvalnost vama lično za vaš trud vezan za rezultate kako u poljoprivredi, tako i u borbi protiv kovida za ove dve godine u najtežim trenucima, jednim od najtežih trenutaka u istoriji srpskog naroda i države.Poljoprivreda u Republici Srbiji zasniva se uglavnom na dva zakona. Do danas je to Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju i drugi Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Mi smo do danas zaista radili po tim zakonima, bilo je i određenih propusta, međutim, kada pogledamo tržište poljoprivrednih proizvoda, onda vidimo da ova dva zakona uopšte ne regulišu tržište poljoprivrednih proizvoda. poljoprivrednih proizvoda. Zato je ovaj zakon nasušna potreba i hvala vam, gospodine ministre, što je na dnevnom redu.Pošto su moje koleginice i kolege mnogo govorile o tome, dozvolite još jednu rečenicu da njegovim današnjim raspravljanjem raspravljanjem i nadam se usvajanjem ovih dana, mi naše zakonodavstvo, vezano za poljoprivrednu proizvodnju i za tržište proizvoda upodobimo sa pravnim tekovinama EU. To je vrlo bitno da to naglasimo i ne samo naglasimo, nego da i da učinimo i sprovedemo u delo.Ono što je bitno moram da kažem, da naši politički protivnici nisu marili o poljoprivredi, nemam vremena, imam statističke podatke, u njihovo vreme bila je katastrofa, da jednom kažem, ali da kažem da se oni nisu ni tada, ni danas bavili tim, nego stalno, vršenjem demonizacije, kako srpskog naroda i građana Srbije, tako i Republike Srbije, ranije neki bivših predsednika, danas predsednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića. Demonizacija njega i naroda ne samo unutar, od strane naših političkih protivnika naše zemlje, nego i susednih zemalja. da vi to vrlo dobro znate, ali trebali bi ovo reći zbog građana Republike Srbije.Taksativno, Vesna Mališić, to je ona koja svakodnevno psuje, zaista doslovno psuje, ne samo predsednika Republike, nego i Republiku Srbiju,

kao što je i Zoran Živković bio poljoprivrednik u pokušaju, ova dvojica od danas poštovani poslanici, zovite ih zaista batinaši u pokušaju.Evo, Vesna Mališić je 1. februara 2019. godine rekla, verovali ili ne – Srbija je ludnica, a većina građana Srbije je luda. Ključ ludnice drži jedan čovek, Aleksandar Vučić, završen citat. Dakle, Srbiju naziva ludnicom, građane Srbije naziva ludnicom i Aleksandra Vučića predsednika države.Ja postavljam pitanje – da li je ikada ijedan narodni poslanik

Slobodan Prvanović profesor dr inače, taj je vodio akademsku zajednicu, taj je više pogrdnih imena dao predsedniku države, nego što ima on kose na glavi, a ja ću samo jednu citirati. On je 21. marta 2020. godine rekao, citiram – Vučić je maloumni vođa, završen citat. Da li je ikada

ima neke poremećaje, završen citat. Ja imam 22 druga naziva, ali zbog vremena dovoljno je jedan da vidite spektar tih opozicionih prvaka kako političkih, tako i naučnih i čak akademika.Kada sam već kod akademika, evo jednoga, prof. dr Dušan Teodorović, videli ste ga ovih dana. On stalno trese glavom od mržnje, u narodu zvani – tresoglav. Građani me pitaju – da li je to onaj akademik, tresoglav, što kada se spomenete ime Aleksandra Vučića, on od mržnje trese glavom. glavom. To ljudski um ne pojmi. To je onaj koji je proteran sa Saobraćajnog fakulteta i kada je bombardovanje bilo pobegao je, veliki patriota, napustio našu zemlju i otišao u zemlju koja nas je bombardovala, u Ameriku i vratio se ponovo na Saobraćajni fakultet, mimo konkursa. Znate ko ga je primio? Srbijanka Turajlić, ona koja je kriva za naše obrazovanje zbog situacije u kojoj se obrazovanje i vaspitanje danas nalazi. Trebaće nam mesecima i godinama da ispravimo njihove greške.On

Oni su filmove snimali o predsedniku Vučiću, satima i danima vrte. I, gle čuda sada, preko Republike Srpske idu od Milorada Dodika, od njegovog rođenja i vezuju sa predsednikom Vučićem da ne govorim o poslanicima. Svaki poslanik koji se nije javio na mobilni telefon u gro planu, ruglu je izvrgnut.I akademik, velika moralna gromada kaže – narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije su primitivci, završen citat. Možda jesmo, gospodine akademiče. Ali, nikada, nikada ova grupa poslanika neće napustiti otadžbinu kada bude bombardovanje, nije ni ranije. E, tu se razlikujemo. Nećemo biti mafija za razliku od tebe, jer si se bavio mafijaškim radom dok si bio profesor univerziteta.Idemo dalje, u istoj emisiji 18. jula 2019. godine, novinar Stupar, vam dobro poznat, je kazao, citiram – Narodna skupština Republike Srbije je štala, završen citat. li je ikada u istoriji SNS iko od poslanika rekao ili članova? Pa, može reći da sam ja životinja, s tim su i rekli da smo životinje, ali to može samo ludak reći da je Skupština štala. To je njegova Skupština i moja. Ne mogu ja reći da Boris Tadić nije moj predsednik bio, iako sam bio u opoziciji, jer nisam državotvoran onda, onda sam ličan. Eto, da građani vide o čemu se radi.Idemo dalje, Đilas je, da vidimo ovog Đilasa nesretnog, ma nije nesrećan,

Da li možete poštovani poslanici verovati da to može izgovarati Dragan Đilas, inače za Evropu Đilaš, jer ima dva pasoša, kada prelazi granicu onda je Đilaš. To ne kažem ja, to kaže policija koja ga je uhapsila i ona nas je obavestila.I da vidite još jednog novinara koji ovih dana pljuje po državi Srbiji i nama poslanicima, a Aleksandra Vučića iz minuta u minut. Inače, novinar otvoreno kažem „Danas“ Nenad Kulačin, 2010. godine rekao za predsednika da je monstrum u tv emisiji. Citiram – čovek bez obraza i stida, završen citat. Primer, citiram – beščašća, nebitan lik za istoriju u periodu u kojem živi, završen citat. Imam čitavu stranicu, ali dalje da ne navodim. Da li ikad, iko od poslanika poslanika SNS to izgovorio, bilo kojem poslaniku ili bilo kome? Gde su nezavisni novinari? Ćute. Gde su udruženja razna? Ćute. Pa, oni su politički radnici. gori su od onih iz Kumrovca, iz vremena komunističkog, političkih radnika.Da vas dalje ne zamaram, da kažem sada i o Mariniki Tepić, inače, golub preletačici. Ona je poznata po tome što legne naveče u jednoj stranci u krevet, a ujutru se probudi u drugoj stranci. Inače, politički električni zec, zec Dragana Đilasa, stalno vređa Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Neću sa njom da se bavim pošto su kolege iz drugih stranaka govorili dosta o njoj, to je žena koja je izmislila do sada hiljade afera. Samo jednu rečenicu, citiraću Jovanovića, njenog bivšeg stranačkog kolegu, kaže – da nema te stranke, Stranke slobode i pravde, Marinika bi bila, da izvinite ona stvar na biciklu. Završen citat, 18. avgusta 2012. godine, jedan dnevni list, strana dva.I da ja dalje vas ne zamaram, poštovani narodni poslanici, ali ću sad reći, nisu samo oni, mi imamo u susednim zemljama Srba koji to rade, ja ću prvi put u ovoj Skupštini večeras progovoriti i o njima, jer je došlo do zaista do vrha glave, kako se kaže. Među njima jeste i bivši Srbin, u susednoj nama republici Milo Đukanović zvani inače „milogorac“.

Milo Đukanović zvani „milogorac“ pripada zasigurno samom vrhu te vertikale.I sada kada sam to rekao moram normalno i dokazati neke stvari. Vi znate da ja napamet neću da pričam, ali ću neke stvari zaista da da kažem, jer sam ovih dana i video svojim očima dole neke stvari.To je taj čovek, gospodo Srbi i vi građani Republike Srbije, koji je predložio formiranje pravoslavne crkve nacionalnih Crnogoraca. Dobro, pazite, pravoslavne crkve nacionalnih Crnogoraca. On kaže, obnovili smo državu, pa moramo obnoviti crkvu završen citat.I dodaje, mislim da je bolje da imamo pravoslavnu crkvu koja će imati svoje vernike završen citat. Dakle, važno mu je da srpsku, ono izbaci pravoslavnu. Znate, čija je to teza? Ante Pavelića. Vi koji pratite ne morate istoričari biti, ali to je Ante Pavelića.Za Đukanovića je važno da se iz autokefalne srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori izbaci ovaj epitet srpska, a da ostane pravoslavna crkva nacionalnih Crnogoraca.E, ono što je važno, a to je da svi shvatimo da svesno ide na formiranje nove nacionalnosti crnogorske nacionalnosti, kao čovek istoričara potpuno odgovorno tvrdi da takva nacionalnost nikada nije postojala u Crnoj Gori od 10. veka do danas, samo Srbi i i u 19. veku i druge nacionalne manjine, a što se tiče matičnog naroda samo su Srbi bili, je li i nije je postojalo u svim udžbenicima, prelistavao sam ih sve u Crnoj Gori u 19. veku u Crnoj, citiram – Gori žive Srbi.Niko Srbi.Niko normalan, ne samo u ovoj sali, nego i od građana Republike Srbije, a pogotovo Srba neće dovoditi u pitanje državu Crnu Goru i državnost, jer ona postoji od 10. veka. Dakle, to je vrlo važno.E, sada Milo Đukanović prekraja nacionalni identitet i on stvara novi, a to u istoriji čovečanstva niko nije radio,

od srpskog jezika u Crnoj Gori, od srpskog ćiriličnog pisma, srpska kultura i srpski običaji.Ovo što vam ja kažem, narod u Crnoj Gori isto misli i sada kada bi me vi pitali šta ja predlažem Đukanoviću, pre nego što još nekoliko rečenica kaže, predlažem posle svega ovoga što ću reći, da učine samoubistvo ili prvim avionom da beže iz Crne Gore.Zaista, gledajući ono što sam video, dva dana u Crnoj Gori, kako Đukanović misli da obezbedi vernike za pravoslavnu crkvu nacionalnih Crnogoraca?On je formirao već pre 27 godina u Domu kulture u Cetinju i registrovao u lokalnoj policijskoj stanici, Dedejićevu, a sada hoće još jednu, da razbija srpski narod i srpski identitet na predlog, otvoreno govoreći, zapada, zapadnih ambasada u Crnoj Gori.Podsećanja radi, 2006. godine, Milo Đukanović je izdvojio Crnu Goru iz državne zajednice sa Srbijom,

Dejvid Gibs koji u svojoj knjizi kaže – mi smo Mila Đukanovića i njegov izbor za predsednika kupili novce i gle čuda, ne samo njega, i novcem svakog Crnogorca i Srbina u Crnoj Gori i tako je došao na vlast.Maja 12.2020. godine, još samo dva podatka da vas ne mučim, uhapšen je nakon Svete vasilijske litije, u Nikšiću Vladika Joanikije.Tebi se Marijane Rističeviću obraćam, a i vama drugim, pošto je on antikomunista, komunisti za vreme svoje

i nas i ovih u Crnoj Gori, posebna brana nacionalnog i verskog identiteta.Samo još jednu rečenicu da vam kažem, da u Severnoj Makedoniji, pošto sam govorio o okruženju, štampana je marka u znak zahvalnosti Hrvatske u granicama bivše NDH.Idemo sada, otuda nas napadaju. Predsednik Severne Makedonije, Stevo Panderovski, nakon toga izjavio je, citiram da podržava državu Kosovo, završen citat, u sadašnjim granicama.Kako bi bilo, narodni poslanici da Aleksandar Vučić kaže ili mi poslanici, da ne prihvatamo Severnu Makedoniju u sadašnjim granicama? Ko se u čije unutrašnje stvari meša i nećemo više trpeti, nego ćemo ovako razobličavati svakoga, i sa severa i sa juga, jer su otišli predaleko.U Sarajevu je održana misa ustaškom zločincu, takozvanim zločincima, blajbuškim

toga.Cilj je mešati se, ne samo u izbore, u Srbiji srušiti Aleksandra Vučića zbog velikog napretka Srbije, koja je učinila, ekonomski, politički i društveni međunarodni napredak i ugled ovih

neka im kaže Dejvid Gibs šta su radili 5. oktobra, koliko su para dobili, koliko su u džepove dobili?Danas treba da se izvinu građanima Republike Srbije, a nas optužuju danas da smo mi ratni huškači, čuli ste

ja sam dolazio Franji Tuđmanu i Janku Bobetku da ne vode rat i da ne napadaju Srbe, Tuđman mi je odgovorio – ne dolazi u obzir i da im da autonomiju. Nikakva autonomija, hoćemo rat, jer tako ćemo dobiti nezavisnost Hrvatske. Prvo što je bilo, naredio je kasnije, piše Gibs, da se napadnu Srbi i u Borovu selu i ona zlodela nad Srbima

vremena. Ja i gospodin Martinović pišemo jedan rad za jedan časopis. Zove se „Razbijanje Jugoslavije“. Jugoslavija nije se raspala, razbijena je. U jednoj rečenici, SAD početak, Nemačka u prvom redu, Vatikan, Hrvatska i Slovenija, a onda i naše izdajničke gnjide kod nas, kod Srba.Evo, to je suština i to ne kažemo mi sada. Nijedan naš neće citat, sve stranci, sve Hrvati, sve Slovenci.Na koncu, poštovani potpredsedniče, juče je jedan dan jako bitan za srpsku istoriju, a to je dan kada je… jedan od najvećih ljaga u istoriji Srba. Druga ljaga. Prva je bila izručenje Karađorđeve glave, a juče Slobodana Miloševića. Svi oni koji su sudelovali u tome vreme je da progovore, jer su stranci progovorili da je heroj. Dobro bi bilo i naši da kažu istinu o čemu se dešavala, a nadam se i da će i pročitati literaturu ne samo našu, nego i inostranu. U to ime, hvala vam.

Ja znam jednog komunistu koji je uhapsio dvojicu. Prvi je bio Amfilohije Radović, a drugi je bio Joanikije, s tim što je ovaj prvi je bio i mitropolit.Ja još uvek Mila Đukanovića držim kao komunistu. To je poslednji komunistički diktator i ne verujem da se on ispisao iz te komunističke partije.Što se Jugoslavije tiče, ona se raspala baš po toj komunističkom drezdenskoj receptri. Poslednji koji su otišli su bili montenegrini i danas zvanična Crna Gora posle teritorijalnog razduženja želi duhovno i nacionalno da razdruži Srbe od Srba i od Njegoša i to im očigledno ne polazi za rukom i mi više nemamo posla sa Milom Đukanovićem, mi imamo posla sa Milom Krivokapićem, koji je u potpunosti preuzeo politiku Krivokapić Mila, tako da se Milovom politikom milo tući ne može i ja sa pravom kažem da sad imamo problem sa dve iste politike i tamo Srbi treba da se prestroje, da sve glasove strpaju u srpsku listu i da oni sami odluče sa kojom Milovom kolonom će da idu na nekim sledećim izborima, a dotle imamo problem sa Milom Krivokapićem.Ja sam se javio, pre svega, da zahvalim na ovoj najiskrenijoj ljubavi, ne samo ljubavi prema hrani, već i prema poljoprivrednicima koju su sve moje kolege ovde iznele i želim da zahvalim na tom poštovanju seljačkih grubih ruku, da zahvalim na poštovanju ljudi koji ne znaju ni šta je godišnji odmor, zimovanjme, letovanje.Želim da tu pažnju koju ste im posvetili da oni uzvrate na najbolji način. Ovo je veoma teška godina zbog pariteta cena, koje su veoma nepovoljne za stočarstvo i ovo je teška godina jer je počela sa… Jun je počeo sa ekstremnom sušom. Ne znamo kakvi će biti prinosi kukuruza, šećerne repe itd. Ali, vaša pažnja koju ste danas posvetili poljoprivredi

smo listu prijavljenih za reč iscrpeli.Pre nego što zaključimo ovu raspravu, reč ima potpredsednik Vlade gospodin Nedimović.Izvolite. **Branislav Nedimović** Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, pošto na predlog ovog zakona nema amandmana, želeo bih da vam se svima zahvalim na raspravi koja je bila tokom današnjeg dana i da iskažem svoju nadu da stvari koje smo imali u prošlosti, usled nedostatka ovakvog jednog alata, da bar što se tiče budućnosti to više neće biti problem.Naravno, tu imamo još dosta prepreka, ali sve resurse koje ima Ministarstvo poljoprivrede staviće u funkciju implementacije ovog zakona ukoliko ga vi u danu za glasanje usvojite.Hvala svim poslaničkim grupama i bilo mi je zadovoljstvo danas razgovarati sa vama i diskutovati o svemu ovome.Hvala puno. jednom pitam da li se za reč javlja neko ko nije iskoristio svoje pravo po Poslovniku? (Ne.)U tom slučaju, zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona.Nastavljamo sa radom sutra u 10.00 časova.Hvala svima.